Pučki pravobranitelj dostavio je izvješće na temelju članka 8. Zakona o Pučkom pravobranitelju. Vlada je dostavila mišljenje. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava, Odbor za Hrvate izvan RH, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za rad i socijalno partnerstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Jurica Malčić, pučki pravobranitelj. **Malčić, Jurica** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Ovo je četvrti puta da podnosim izvješće Hrvatskom saboru, ali je prvi puta da ga podnosim ovom sazivu Sabora. Stoga mi dopustite nekoliko kratkih kratkih riječi o samoj instituciji pučkog pravobranitelja koja je samo jedna od varijanti u svijetu poznate i vrlo raširene institucije ombudsmana.

prvi moderni ombudsman smatra se danski ombudsman koji je osnovan 1955. godine, nakon čega je u ovom razdoblju ta institucija se raširila širom svijeta i danas je gotovo u cijeloj Europi. Jedna njemačka ima parlamentarni odbor sa tom svrhom, a Italija nema nacionalnog ombudsmana već ima regionalne ombudsmane i to jedan veliki broj. Od 1993. godine djeluje institucija europskog ombudsmana koja štiti građane u odnosu na europska tijela i službe. Dva su razloga temeljna koja su dovela do takvog širenja i jačanja institucija ombudsmana, to je prije svega sve veća uloga pa i prevlast kao svjetski proces uprave i izvršne vlasti nad parlamentom, to je opća pojava i potreba u tom smislu da se ojačaju mehanizmi parlamentarne kontrole nad upravom. Drugi razlog je sve veća uloga ljudskih prava, dakle jačanje svijesti o tim pravima, a onda i mehanizama posebno međunarodnih za njihovo promicanje i zaštitu. Ono šta treba reći je to da ne postoji jedinstveni model i ombudsmani su u raznim državama razlikuju, ovisno o vremenu osnivanja, ali i prioritetima u pojedinim državama. Iza 1955. jedan broj institucija je osnovan po danskom modelu ograničavajući manje-više oblasti Ombudsmana na zaštitu građana prema državnoj i lokalnoj upravi i tijelima s javnim ovlastima. Drugi dio je osnovan s ovlastima i prema upravi i prema sudskoj administraciji. Slično kao u Švedskoj i Finskoj. Na kraju mnoge institucije osnovane zadnjih 15-tak godina, osobito u tranzicijskim zemljama dobile su opći mandat za zaštitu ljudskih prava, dakle i postupanje prema upravi, sudskoj administraciji, ali i tijelima s javnim ovlastima pa i pojedinim pravnim osobama. Taj trend je niveliranjem zakona ili bez njega slijede gotovo svi ombudsmani jer je sve veća harmonizacija i regulative i prakse institucije i tijela za ljudska prava unutar Vijeća Europe i Europske unije to naprosto diktiraju. Bez obzira na razlike, postoji niz zajedničkih obilježja, a temeljna su da su to institucije utemeljene kao i hrvatski pučki pravobranitelj na Ustavu ili u nekim državama na zakonima, ali i nezavisnost i samostalnost u djelovanju bez obzira na način izbora ili imenovanja. Sljedeća karakteristika da je to postupanje prvenstveno po pritužbama građana i to je njegova temeljna zadaća, ali ima ovlasti postupati po vlastitoj inicijativi. Zatim to je jednostavan i besplatan pristup za građane i vrlo fleksibilan postupak s malo formalnosti. Pučki pravobranitelj nema autoritarnih ovlasti, ne može ukidati i mijenjati akte, ne može davati obvezne naloge. Snaga i autoritet ombudsmana ovisi o društvenoj i stručnoj utemeljenosti njegovih nalaza, ali kada ni to nije dovoljno treba mu potpora Sabora, dakle Parlamenta i volja da se koristi mehanizmi i utjecaj Parlamenta u kontroli nad upravom. Kao što znate, pučki pravobranitelj je osnovan Ustavom iz 90. godine, a njegov djelokrug pobliže je uređen Zakonom o pučkom iz 92. godine. Zakon do dan danas nije izmijenjen iako je ustavna odredba dopunjena 2000. godine. Iako je pojedinim odredbama zakona djelokrug pučkog pravobranitelja utvrđen za šire područje ljudskih prava, konkretne ovlasti u ispitivanju pojedinačnih pritužbi pretežno su ograničene na tijela državne i lokalne uprave i tijela s javnim ovlastima. Dakle u pojedinačnim predmetima ovlast traženje očitovanja, obveze tijela da daju ta očitovanja, da prihvate preporuke itd. Međutim u praksi građani pa i mediji ja bih rekao i javnost, instituciju pučkog pravobranitelja doživljavaju kao opću instituciju za zaštitu ljudskih prava i obraćam se pritužbama i na sudove, sudsku administraciju i na druge pravne osobe za koje smatraju da ugrožavaju ili krše njihova prava ili kada ne poznaju drugi put pravne zaštite. Ja odmah moram reći da pučki pravobranitelj što je izvješća vidljivo, postupa i po takvim pritužbama, ali posredno putem upravnih tijela koja vrše nadzor u određenoj ovlasti. Dakle to je Ministarstvo pravosuđa, inspekcije, regulativne agencije i sl. Naravno da takvo posredno postupanje nije ni brzo ni dovoljno djelotvorno niti su građani s tim zadovoljni. O tome smo već 2005. godine izvijestili Sabor s prijedlogom izmjene Zakona o pučkom pravobranitelju. S obzirom na tadašnje sumnje u upitnost takvog prijedloga u odnosu na ustavnu odredbu članka 92. takav prijedlog nije još upućen u proceduru s obrazloženjem da će najavljene ustavne promjene ukloniti sve dvojbe. U tom smislu vjerojatno je i poznato da smo i podnijeli inicijativu, a početkom ove godine u veljači i formalnu inicijativu za promjenu ustavne odredbe koja je sa svim ostalim inicijativama bila na prvom predstavljanju pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Mi smo uvjereni da će i Sabor razmotriti, a nadamo se i prihvatiti tu inicijativu jer promjene su potrebne radi učinkovitije zaštite prava građana i jačanja kontrolne funkcije parlamenta u odnosu na upravu, ali su i nužne zbog sve veće harmonizacije institucija i politika u zaštiti ljudskih prava u europskom prostoru. Također tu je i potreba da jedina ustavna institucija za zaštitu ljudskih prava u Republici Hrvatskoj u potpunosti ispuni kriterije tzv. pariških načela Ujedinjenih naroda i tako može u punoj mjeri komunicirati i surađivati s odgovarajućim tijelima i institucija Vijeća Europe, Europske Ispričavam se za ovaj dio, on nije potreban naravno onima koji su već nekoliko puta pratili izvješća pučkog pravobranitelja. Sada samo nekoliko riječi o ovom izvješću za 2007. godinu. Ono je vrlo obimno i pripremljeno je po standardnoj metodologiji. Sadrži statistiku o broju i vrsti pritužbi sa naznakom trendova za posljednje tri godine o osnovanosti pritužbi i poduzetim mjerama, zatim sadrži prikaz oblasti s najvećim brojem pritužbi i problema s kojima se građani najčešće susreću u tim oblastima. Treće, sadrži vrlo ekstenzivan prikaz u postupanja u pojedinačnim predmetima koji najbolje ilustrira probleme s kojima se građani susreću ali i način postupanja upravnih tijela na koje se građani pritužuju i na kraju način postupanja pučkog pravobranitelja i suradnje ili ne suradnje upravnih tijela, i na kraju sadrži uvijek ocjene i prijedloge kroz koje upozoravamo Sabor na pojave i područja koja zaslužuju posebnu pažnju zastupnika. Izvješće naravno nije uputno prepričavati, niti puno pojašnjavati. Tijekom rasprave spremni smo očitovati se na prijedloge i primjedbe, odgovoriti na upite i pojasniti pojedine navode. Upozorit ću samo na neka pitanja koja smo istakli u izvješću, a koja otežavaju puno ostvarivanje prava građana i lako je uočiti da se o radi o pitanjima koja su u pravilu ponavljaju u nekoliko zadnjih izvješća pučkog pravobranitelja, ali se sporo i teško rješavaju. To govori o složenosti tih problema, ali i o slabostima i deficitima u sustavu. U određenom stupnju to govori i o mehanizmima kojima Sabor eventualno prihvaćajući i ocjene i preporuke može bitno utjecati na rad i razvoj uprave u Republici Hrvatskoj. Kao prvo istakli smo posebne probleme u ostvarivanju prava građana na obnovu stambenog zbrinjavanje i neka zaostala pitanja vezana uz povrat privremeno zauzete imovine. Pritužitelji su u velikoj većini pripadnici manjina uglavnom Srbi i izbjeglice i povratnici koji godinama teško ostvaruju te temeljne pretpostavke za ponovno integraciju u hrvatsko društvo. Ja bih rekao da je rješavanje tih pitanja, a to smo na neki način kroz dva zadnja izvješća naglasili ujedno i pretpostavka za uspješan završetak pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Nikako ne bi bilo dobro da loša organizacija birokratsko postupanje i propusti, pa i nezakonitosti u radu odgovornih službi dovode u pitanje nesumnjiva postignuća na tom području, pa i sposobnost i političku volju da se izvrše preuzete obveze u postupku pregovora. Drugo, upozorili smo na dugogodišnje nerješavanje odnosa između privatnih vlasnika i zaštićenih najmoprimaca u tim stanovima, što dovodi do pravne nesigurnosti i brojnih kršenja prava. Problem je aktualiziran izvješćem Ustavnog suda kojim je Sabor upozoren na desetak godina staru obvezu da ispuni zakonodavnu prazninu nastalu nakon ukidanja odredaba Zakona o najmu stanova. Neriješena situacija dovodi do velikog broja sporova s nejednakom sudskom praksom, ali i do odluka Ustavnog i Vrhovnog suda da zbog takve pravne praznine suđenje nije ni moguće. Osim uklanjanja pravne praznine država bi trebala polako stvarati i normativne i materijalne pretpostavke za početak rješavanja ukupnog problema koji teško opterećuje i vlasnike i najmoprimce, a ima naznaka da je mnogo predmeta već upućeno i na Europski sud za ljudska prava. I u ovom izvješću kao i prošle godine posebno su upozorili na potrebu jačanja unutarnje kontrole u Ministarstvu unutarnjih poslova s našim stalnim prijedlogom da se propišu i neki oblici sudjelovanja građana u postupcima povodom pritužbi građana na prekomjernu upotrebu sile temeljem članka 6. Zakona o policiji. Dakle u cilju ostvarivanja uvjeta u kojima će nezakonita postupanja policijskih službenika ili prekoračenje policijskih ovlasti biti svedeni na najmanju moguću mjeru. Mi smo takve preporuke i prijedloge već upućivali ministarstvu u nekoliko navrata, a ovo je drugi puta da također pozivamo i Sabor, smatramo da je tu potrebno nešto učiniti i preporučiti. Upozorili smo na kršenje prava osoba lišenih slobode, također ponovno, uzrokovano između ostalog i prenapučenošću ustanova, ali i na potrebu da se u pravnom sustavu osiguraju takva pravna sredstva koja će eliminirati potrebu pa i mogućnost neposrednog obraćanja lišenih slobode u Europskom sudu za ljudska prava. Nama je poznato da je zadnjih godina bilo nekoliko neposrednih obraćanja i da u pravnom domaćem sustavu treba osigurati pravno sredstvo da bi se to na neki način riješilo u okviru Republike Hrvatske. Istakli smo dugotrajnost postupanja i velike probleme građana koji vode postupke denacionalizacije koji postupci se vode kao što znate od '97., a posebno u vezi sa zakupom poljoprivrednog zemljišta. Također smo posvetili pažnju i kršenju prava u primjeni službeničkog zakonodavstva nakon stupanja na snagu novog Zakona o državnim službenicima, a uslijed kašnjenja i nedonošenja pratećih ili provedbenih propisa, dakle Zakon o plaćama i svega onoga što treba slijediti. I na kraju kao i u svim dosadašnjim izvješćima najveća pažnja i broj stanica posvećena je neažurnosti i dugotrajnosti postupaka pred sudovima i upravnim tijelima kao najčešćem obliku kršenja prava građana koji ugrožava pravnu sigurnost i vladavinu prava o čemu svjedoče i brojne odluke Europskog suda za ljudska prava, a nakon toga sada i Ustavnog suda Republike Hrvatske i Županijskog, odnosno Vrhovnog suda. O dugotrajnosti sudskih postupaka bilo je i u ovom Saboru mnogo rasprava. Naša stajališta o uzrocima i posljedicama i mogućim pravcima iznosili smo i proteklih godina i poznata su. Sada se, dakle ne treba ih ponavljati, sada se čini najvažnijim da se stvore pretpostavke za dalje smanjivanje broja predmeta do koje je došlo već djelomično koji dolaze pred sud za racionalnu organizaciju sudova, ali što je posebno važno za stvaranje uvjeta sudskoj upravi prije svega Vrhovnom sudu da nastavi, realizira započete programe rješavanja zaostataka starih spisa, te da uvede i provodi stalni sustav praćenja ocjenjivanja i kontrole unutar sustava. S obzirom na neke nedoumice napomenut ću da i ja smatram da nekakvi vanjski oblici kontrole poželjni kada je u pitanju postupanje po pritužbama građana mogu biti samo dopunski, a ne mogu zamijeniti jedan takav unutarnji sustav. Kršenje prava nerješavanjem upravnih stvari u razumnom roku koje je također postalo predmet odluka Europskog suda nedavno, a sada i Ustavnog i Vrhovnog suda koje je najčešće u postupcima obnove denacionalizacije, ali i u graditeljstvu i mirovinskoj i invalidskoj oblasti je bez obzira na složenost postupaka, probleme u tim oblastima, te evidentne kadrovske probleme tih službi, stanje je moguće poboljšati organiziranošću i primjenom i kontrolom primjedaba i odredba i načelom postojećeg ZUP-a. U izvješću mi smo vrlo detaljno sugerirali što mislimo da bi trebalo napraviti. Međutim u tim oblastima to zahtijeva i promjenu stajališta ministara i čelnika upravnih tijela da je rješavanje upravnih predmeta dakle odnose s građanima možda manje važan segment njihovog rada i odgovornosti. Ali i punu svijest o tome da su građani korisnici koji imaju pravo na zakonitu, učinkovitu pa i prijateljsku upravu njima na usluzi. Postoji pogrešno uvjerenje, da li je to možda i linija manjeg otpora ili izlika da će se stanje u upravi i pravosuđu promijeniti, poboljšati samo ili pretežno promjenama zakonskog okvira. Praksa čestih i velikih izmjena propisa a bez ozbiljne analize svih aspekata njihove primjene dovodi do nepotrebnog pa i štetnog normiranja tamo gdje ispravna interpretacija pa i primjena normi ovisi o boljoj organiziranosti, konkretnim mjerama i pravilnom i odgovornom radu i postupanju. Reforma pravosuđa i reforma uprave su preveliki poslovi da bi se velikim dijelom mogli svesti samo na resorsku pripremu i predlaganje novih propisa. Naravno da time se ne dovodi u pitanje nužne prilagodbe domaćeg zakonodavstva propisima Europske unije. Šteta je samo što se to nažalost provodi u žurbi i vremenskom tjesnacu. Usporedno a katkad i umjesto stalnih zakonskih izmjena koje po prirodi stvari unose nestabilnost u sustav treba provoditi mjere koje polaze od očigledne potrebe promjena i poboljšanja sudačkog i upravnog kadra. Naročito rukovodećeg kadra u upravi. Nije sporno da sustav i njihovu učinkovitost čine ljudi i da od njihovog znanja, profesionalizma i etike što treba posebno naglasiti koja uključuje i nezavisnost i nepristranost najviše ovisi dobro funkcioniranje sustava. Stoga ne treba zaboraviti da i u pravosuđu i u upravi imamo nažalost dugu tradiciju postavljanja izbora, imenovanja na dužnost ne samo po kriterijima profesionalizma i stručnosti nego i podobnosti i lojalnosti pa i osobne lojalnosti što naravno utječe i na nezavisnost i nepristranost. Unatoč očitovanjima političke volje, deklaracijama pa i dobro došlim zakonskim izmjenama kadrovska se situacija u pravosuđu i u upravi u smislu stručnosti, profesionalizma i etike još uvijek se ne mijenja dovoljno brzo. Uz potrebu stalne edukacije i sudaca i upravnih službenika tim potrebnije zato što nemamo niti dovoljno zahtjevne uvjete za njihov izbor ili imenovanje niti recimo specijalističkog školovanja za upravne službenike potrebno je uvesti i provoditi stalan sustav statističkih podataka, praćenja, ocjenjivanja i kontrole a time i mogućnosti uklanjanja iz sustava onih koji ne mogu zadovoljiti potrebe. Što se tiče uprave uz probleme obrazovanja i edukacije valja ukazati i na dva po našoj ocjeni ključna uzroka koji su doveli a i dalje dovode do negativne selekcije i pada profesionalnosti, kvalitete i motiviranosti za rad i napredovanje u državnoj upravi. S jedne strane to je dugogodišnje zaostajanje plaća državnih službenika za onima u drugim službama, gospodarstvu ali i onih u lokalnoj i područnoj upravi. S druge strane to je još uvijek neprekinuti začarani krug postavljanja politički podobnih i osobno lojalnih nakon svake promjene na izborima ili pak promjene ministara a naravno to se odnosi i na lokalna tijela. Osim što djeluje pogubno na stručnost, profesionalnost i nezavisnost takva praksa ozbiljno destimulira, otežava pa i sprečavanja najbolje u napredovanju i karijeri. U izvješću smo izrazili nadu da će takva praksa biti prekinuta nakon što je izmjenom zakona smanjen broj političkih dužnosnika u upravi. u mnogim slučajevima loša praksa i nastavljena pa i nakon uredbe Vlade koja je izbor za najviša rukovodeća mjesta u državnoj upravi omogućila i dosadašnjim dužnosnicima pod povoljnijim uvjetima povoljnijim uvjetima od onih koji važe za druge kandidate. To nije dobar znak. Podsjeća na dosadašnje neuspjele pokušaje depolitizacije u upravi. Dugotrajna politizacija osim na smanjenje stručnosti i profesionalnosti djeluje svakako na smanjenje nezavisnosti i nepristranosti i potiče korupciju. Svako pogodovanje bilo po političkoj, ideološkoj i interesnoj osnovi jest korupcija. Daljnja posljedica politizacije jest da se dio rukovodećih ljudi u upravi ponaša kao vlast odgovorna samo onima koji su ih postavili a ne građanima. Nema dvojbe da takva situacija pogađa najviše tzv. male ljude, obične građane bez moći i utjecaja a najčešće i bez kvalitetne pravne pomoći. Takvo stanje pogubno djeluje i na društveni moral i koheziju i na povjerenje u državu i njezine institucije. I dok se nejednakost i socijalne razlike prihvaćaju kao posljedica većinski odabranog društvenog modela nejednakost i razlike u tretmanu pred državnim tijelima potpuno je jasno su nedopustive. U društvu u kojem se inače smatra da je kroz nepravednu pa i nezakonitu privatizaciju došlo do preraspodjele društvenog bogatstva u korist odabranih, često politički podobnih i povezanih s centrima političke moći trebali bi o tome posebno voditi voditi računa jer istodobno su iz rata pretvorbe i privatizacije mnogi bez svoje krivnje izašli slabiji i siromašni izgubivši imovinu, posao pa i dostojanstvo. Mnogi se obraćaju pučkom pravobranitelju kada se radi o pritužbi o konkretnom predmetu. Ali mnogi se i obraćaju i da ukažu na ono što smatraju nepravdom i društvenim zlom. Ukazuju na to da nisu svi jednaki pred zakonom, da su novac i moć i utjecaj jači od zakona i pravde i da se oni isti koji su na nezakonit i nemoralan način stekli moć i novac danas koriste istim metodama a da država to dovoljno ne sprečava. Kapitalu stečenom na taj način ali onom sumnjivog pa i kriminalnog podrijetla odgovara neučinkovitost i nered u sudstvu i upravi. Ja ovdje nosim mišljenja ljudi koji dolaze u ured ured i koji kažu: «Ja ništa ne tražim međutim mnogo je tih koji mole mene da kao opunomoćenik Parlamenta pred Parlamentom iznesem njihove ocjene.» Na kraju ovog dijela ja bih samo kratko rekao nešto o uvjetima rada i razvoju institucije. Sredstva od 5 milijuna 800 u proračunu za 2007. godinu omogućila su bila zapošljavanje 5 novih službenika tako da je na kraju 2007. bilo bilo ukupno 25 zaposlenih. Proračunom za 2008. godinu u iznosu od cca 7 milijuna kuna izvršen je doduše sa zakašnjenjem od godinu dana ali onaj zaključak Hrvatskog sabora iz lipnja 2005. tako tako da će krajem ove godine ured brojiti kao što je u programu i bilo 32. I to je dobar znak zahvalnost onima koji su omogućili da se taj zaključak Sabora izvede. Pitanja osiguranja poslovnog prostora aktuelnije je, aktualno je i sada. Ured kao privremeno rješenje u sjedištu u Opatičkoj koristi i dvije prostorije u saborskoj zgradi na Gornjem gradu i na tome također zahvaljujem. Međutim, to nije trajno rješenje. Pitanje prostora za rad je tim aktualnije što je prema Nacrtu Zakona o suzbijanju diskriminacije pučkom pravobranitelju namijenjena uloga središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj, a to zahtijeva daljnje širenje i jačanje institucije. Stoga se čini opravdanim prijedlog da Hrvatski sabor obvezujućim zaključkom naloži odgovornim službama da zajedno s pučkim pravobraniteljem utvrde i načine rješavanja i donesu formalne potrebne odluke. U pismu predsjedniku Sabora ja sam već upozorio, odnosno pokušao sam naznačiti da bi možda to bila zgrada na uglu Basaričekove i Demetrove ulice koja je ušla u državnu imovinu i koja će trebati jednu dobru adaptaciju, a za sada je prazna. Mislim da bi bilo dobro kad bi se donijele formalne odluke u tom smislu u Povjerenstvu za državnu imovinu. U tom smislu molim potporu Sabora. Na kraju moram se pohvaliti jednim međunarodnim priznanjem koje je pučkom pravobranitelju stiglo ovog ljeta. Međunarodni koordinacijski odbor za nacionalne institucije, to je jedno reprezentativno tijelo nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava i partner Ureda visoke povjerenice za ljudska prava ujedinjenih naroda akreditirao je instituciju pučkog pravobranitelja kao nacionalnu instituciju za promicanje i zaštitu tih ljudskih prava sa statusom A. Radi se o najvišem statusu koji se dodjeljuje nacionalnoj instituciji za zaštitu ljudskih prava koja zadovoljava kriterije iz pariških načela koja je utvrdila Opća skupština još jednom Rezolucijom '93. godine i koja je propisala minimum zahtjeva za dobivanje statusa institucije za zaštitu i promicanje u kojoj je nezavisnost, kredibilitet i funkcionalnost na visokom mjestu prioriteta. Smatramo to velikim priznanjem za dosadašnji rad ove institucije, njene neovisnosti i kredibilnosti, ali i poticaj za daljnje jačanje u cilju potpunog ispunjenja kriterija iz pariških načela. Ova akreditacija se svakih 5 godina podvrgava reviziji. Pri dodjeli statusa donose se i posebne preporuke. Tako je i u ovoj akreditaciji preporučeno da pučki pravobranitelj dobije šire ovlasti za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Tu ne mislim na nekakve autoritarne naloge itd., ali u obuhvatu, a to znači onaj naš prijedlog da se kao što je u Zakonu o suzbijanju diskriminacije ovlasti daju i u odnosu na pravne osobe i na sudsku administraciju. Ja bih rekao da su navedene preporuke u cijelosti u skladu s prijedlozima koje smo uputili Saboru kroz formalnu inicijativu za promjenu ustavne odredbe, a da je i Zakon o suzbijanju diskriminacije koju je Sabor donio korak u tom smjeru. I sasvim na kraju, hvala Bogu, ustavna institucija pučkog pravobranitelja i stvarno, a ne samo formalno kroz sve to postaje središnja nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava. I bez obzira na ishod prijedloga za promjenu u Ustavu jačanje institucije će biti nastavljeno, jer to nalaže potreba da se u zaštiti ljudskih prava primjenjuju europski standardi, ali to diktira i nužnost usklađenja i uklapanja u europski i svjetski sustav institucija i politika na tom području. Osim toga, u europskom okruženju bit će vrlo brzo potreban iskorak iz formalnog i normativnog u stvarno i životno, iz zakona i deklaracija u upravnu i sudsku praksu, u način funkcioniranja svih državnih tijela i institucija. To će bitno odrediti i dalji razvoj institucije pučkog pravobranitelja. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja, odnosno žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne vidim nikoga. Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani gospodine pučki pravobranitelju. Ako nekome do sad nije bilo jasno zašto se ovo Izvješće kiseli na dnevnom redu Sabora više od 6 mjeseci, zašto je Vladi trebalo više od 5 mjeseci da dade mišljenje na njega i zašto u tome mišljenju piše da ga prima na znanje, onda je valjda sada posve jasno. Nije trebalo čak niti čekati usmeno obrazloženje pučkoga pravobranitelja. Bilo je dovoljno koncentrirati se na tekst samoga izvješća za 2007. godinu koje na žalost ne nosi mnogo novosti u odnosu na prijašnja godišnja izvješća. Ovo Izvješće govori da institucija pučkoga pravobranitelja ima neovisnost i samostalnost u radu i koristi je. Također iz njega vidimo kolika je upornost i ustrajnost pučkoga pravobranitelja, da ono što su mu Ustav i zakon namrli u dužnost stvarno i provodi. Vidljiva je također i sveobuhvatnost i širina tema, makar postojeći zakonski okvir naše pučko pravobraniteljstvo ne stavlja u red onih općih koji naravno mogu pomoći i u slučajevima nepovoljne sudske prakse i administracije, odnosno javnih poduzeća. Još je jedan podatak vrlo važan, a to je da 72% pritužbi iz prošlih godina riješeno. To je visok postotak. Međutim, kad pogledate da se 15% svih pismenih i 50% svih usmenih pritužbi i obraćanja na pučkoga pravobranitelja odnosi na sudsku praksu postavlja se vrlo važno pitanje nije li došlo vrijeme da debelo i duboko i trezveno razmislimo o novoj zakonskoj inicijativi, odnosno novome zakonu koji će pučkog pravobranitelja u Republici Hrvatskoj staviti u one okvire u kojima može funkcionalno djelovati i u čitavom nizu drugih područja od onih koje mu je do sad zakon davao u nadležnost. Raste broj pritužbi građana. Prošle godine 1878. ili 12% više. Ne želimo vjerovati da se radi o trendu pogoršanja stanja ljudskih prava već o povećanju razine informiranosti građana. Treba pozdraviti svakako tiskanje letaka, informativnih letaka, osobito onih na Brailleovu pismu, pa i učenje jezika gluhonijemih od strane savjetnica u uredu. Za očekivati je da će broj slučajeva, odnosno pritužbi rasti. Nadamo se da će to biti odraz svijesti građana i informiranosti da postoji institucija kojoj se mogu obratiti i koja im može pomoći. Dobra je vijest da je od ukupnog broja predmeta tek u 900 trebalo poduzeti mjere koje pravobranitelj ima na raspolaganju kao što su preporuka, savjet, upozorenje, a da je u ostalim predmetima postupak okončan relativno brzo po obraćanju pravobranitelja nadležnome tijelu. Još uvijek nažalost prevladavaju oni slučajevi koji dolaze iz domena koje su dominantno posljedice rata, raspada bivše države, imovinsko-pravnih odnosa koji su iz toga proistekli, manjinskih prava, zbrinjavanja, obnove, naknada. Drugi najčešći uzrok je dugotrajnost u upravnim postupcima, nepostojanje pravne sigurnosti koja je ustvari kršenje ljudskih prava. Nered i neefikasnost u ovom području podloga su za korupciju. Tu se otvara pitanje koliko je zrela i kako brzo se reformira i da li se uopće reformira javna uprava kod nas? Čini mi se da mi iz ovih saborskih klupa to ne možemo vidjeti i nećemo vidjeti i da je puno lakše to vidjeti s pozicije pučkoga pravobranitelja i kroz postupke koje on vodi svakodnevno. Ono što zabrinjava je odnos dijela tijela državne uprave, odnosno tijela s javnim ovlastima prema instituciji pučkog pravobranitelja. Dakako, ima i pozitivnih primjera, i njih treba istaknuti. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Upravni sud, Središnji ured državne uprave, ali ovdje ima nekoliko eklatantnih primjera koji su jasni i pozivaju na akciju. Ako iz ovoga izvješća Vlada nije iščitala dovoljno informacija da neki ljudi ostanu i bez svojih dužnosti, jer zapravo svojim djelovanjem zloupotrebljavaju položaj i ozbiljno krše ljudska prava, onda ne znam što još treba napisati. Uzmimo slučaj pomoćnika ministra unutarnjih poslova, Ž.K. Taj pomoćnik ministra zove se Žarko Katić. Pročitajte od 78. do 80. stranice što su slučajevi u kojima je on i kako je on postupao, odnosno kako nije postupao, odnosno kako je ignorirao instituciju pučkoga pravobranitelja i izravno je izvrgavao ruglu. Nekad je bio pomoćnik ministra, danas vjerojatno više nije jer toga više nema. Danas je možda ravnatelj uprave. Jasno i glasno piše ovdje što su stvari koje ga dovode u poziciju da se njegov poslodavac ozbiljno zapita može li on obavljati taj posao i dalje. Nadalje, već nekoliko godina eksplicitne su pritužbe na rad Uprave za pravobranike i Uprave za obnovu. Nekad u Ministarstvu mora i razvitka, danas čini mi se u Ministarstvu šumarstvu i vodnog gospodarstva. Zar treba više Vladi od ovoga što ovdje piše da upita za junačko zdravlje ministra, tko mu radi u tim upravama i zašto se eklatantno i iz godine u godinu krše zakoni? Vrlo je neujednačena praksa poštivanja Zakona o pučkom pravobranitelju kad je riječ o tijelima javne uprave. Neki doista poštuju obvezu da najkasnije u roku od 30 dana obavijeste pravobranitelja o poduzetim mjerama, a neki to potpuno ignoriraju i to godinama. Mislimo da treba ozbiljno pristupiti pitanjima koja se otvaraju ovim izvješćem, da kao odgovoran Hrvatski sabor trebamo poduprijeti inicijativu koja ide za time da se novim zakonom definira ili redefinira pozicija pučkoga pravobraniteljstva, odnosno pravobranitelja, da mu se ovlaštenja, odnosno djelokrug ovlaštenja proširi prema pozitivnoj europskoj praksi, dakle praksi onih ombudsmana koji pokrivaju i područja sudstva i dostupnosti, recimo komunalnih usluga, ali isto tako da se implementira i ovo što smo ustvrdili i definirali novim Zakonom o suzbijanju diskriminacije koji od pučkoga pravobranitelja očekuje mnogo i definira ga kao središnje tijelo praktički za provedbu toga zakona, odnosno za nadzor. To su ozbiljne obveze. S druge strane, čini mi se da polako idemo u inflaciju pučkih pravobranitelja po određenim područjima. Pravobraniteljstvo za djecu, pravobraniteljstvo za rodnu ravnopravnost područja su koja proistječu iz europske prakse kao posebna. Sad imamo već i treće, inicijativu za četvrto, čujem da postoji inicijativa i za peto. Hoće li ta inflacija i atomiziranje sustava pomoći ili odmoći? Što je više ombudsmana, na prvi pogled čini se zaštita je prava dostupnija, no je li doista tako? Zar se zapravo ne stvara čitav niz institucija koje će na tom području imati sve manje i manje ovlasti? Stoga smo i uputili u proceduru jedan zaključak kojim predlažemo Vladi da do konce 2009. godine razmotri ovu situaciju i predloži cjelovito rješenje kojim će se obuhvatiti sva relevantna područja. To su i područja zaštite prava na radu. To su definirana specificirana područja zaštite manjinskih prava. Ima još područja u kojima se osjeća eklatantna potreba za aktivnošću javnoga pučkoga pravobranitelja. Nadalje, mislimo da pozitivna praksa, recimo pravobraniteljstva za djecu koja je već do sada osnovalo tri regionalna svoja područna ureda je zapravo pozitivna praksa i da bi tako nešto trebalo učiniti i u ovome slučaju. Da nije ured pučkoga pravobranitelja samo isključivo u Zagrebu, nego da bude dostupan i regionalno. Da po principu regionalizacije uredi i pučki pravobranitelji, odnosno pomoćnici, zamjenici, ljudi koji rade u tim uredima budu bliže malome čovjeku kojemu nije lako doći ni do Zagreba, niti kontaktirati adrese u Zagrebu. U svakome slučaju, gospodine Malčić, čestitam vam na još jednoj uspješnoj godini na dužnosti pučkoga pravobranitelja, najavljujem da će Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržati vaše izvješće i zahvaljujem vam na hrabrosti koja vas vodi i predanosti u ovome poslu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče ispravljam netočan navod uvaženog kolege Beusa Richembergha koji je rekao da je Vladi Republike Hrvatske trebalo pet mjeseci da da mišljenje na Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu. To nije točno, jer je izvješće stiglo u mjesecu srpnju. Hvala lijepa. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Hvala vam Profesionalnost kojom pučki pravobranitelj izvještava ovaj Sabor o stvarima iz njegove domene, ovlaštenja ovoga Sabora sasvim sigurno svakoga od nas uozbiljuje u mogućoj diskusiji, predmetu, temama kojima se on bavi, o kojima nas izvješćuje i snizava svaku moguću temperaturu koju bi čovjek mogao imati s obzirom na karakter tih problema, a jednim većim dijelom tih problema se kao zastupnik bavim već nekoliko mandata, a bavio sam se i u vrijeme kada nisam bio zastupnik, kada sam djelovao iz sfere civilnoga društva. Da je kojim slučajem ovdje na dnevnom redu izvješće o stanju na HTV-u sasvim sigurno da bi tu diskusija bila drugačija, no nadam se da će doći pa da ćemo i o tome imati prilike raspravljati, jer mi se čini da je i vrijeme da dođe. No, vratimo se ovome izvješću. Potpuno se slažem s kolegom Beusom kada govori o opasnosti inflacije pučkih pravobranitelja i umjesto da se usmjerimo da ojačamo regionalno prisutstvo ureda pučkog pravobranitelja sa njegovim ispostavama u pojedinim županijama gdje za to postoje jasna i i neophodna potreba, a koja ne može biti nadomještena radom nevladinih organizacija ili eventualno nekim drugim organizacijama, mi naravno se opredjeljujemo na to da proizvodimo još neke pučke pravobranitelje. Umjesto da smo se opredijelili za to da pučki pravobranitelj ima veći broj pomoćnika koji bi bio usmjeren na pojedina područja ili pomoćnica, koji bi bio usmjeren na pojedina područja i da ima veći broj ureda u pojedinim našim županijama gdje je neophodno da se pojedina pitanja rješavaju, mi evo ovdje i sami nastojimo inicirati još pokoji pravobraniteljski ured, odnosno još pokoju pravobraniteljsku funkciju. To je doista najbolji način kako za ovaj posao koji pučki pravobranitelj sa svojim pomoćnicima i pomoćnicama i cijelom svojom ekipom radi, devalvirano i da naravno potrošimo državna sredstva na način na koji neće biti onako efikasno potrošena kao što bi bila potrošena kada bismo to imali što je moguće više koordinirano i što je moguće više povezano. I uz svo dužno poštovanje prema kolegama koji koliko sam vidio iniciraju da se formira još jedno pučko pravobraniteljstvo, to bi otprilike bilo kao kad bismo mi klub Nacionalnih manjina ili klub SDSS-a zagovarao da se formira posebno pučko pravobraniteljstvo za prava nacionalnih manjina. Iako za to postoji ured za nacionalne manjine, postoji savjet koji podnosi izvješće i postoji ovaj pučki pravobranitelj koji ne propusti ni jednu od stvari o kojoj je potrebno izvijestiti ovaj Sabor čak i onda kada nam to nije ugodno čuti. dakle mi imamo povjerenja u njega jer on to jednako profesionalno radi i kada su u pitanju umirovljenici, kada su u pitanju zaposleni, kada su u pitanju pripadnici manjina i kada su u pitanju bilo koje ranjive grupacije u našem društvu. I zato želim apelirati sa ove govornice da zapravo stanemo kada je to u pitanju. Imamo pučku pravobraniteljicu za djecu, imamo pučku pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, imamo pučku pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom i ja mislim da što se toga tiče pokrili smo one populacije koje je red bio da pokrijemo, a sada je red da ojačamo Ured pučkog pravobranitelja i da njegove regionalne urede uspostavimo onako kao što bi bio red tamo gdje je to potrebno. Što se tiče same materije o kojoj pučki pravobranitelj ovdje izvješćuje u ovom izvještaju kao i u svojem obraćanju ovome Saboru, najveći dio toga mi je veoma dobro poznat, i problematika stambenog zbrinjavanja, i problematika imovine i povrata imovine, i problematika obnove. I moram reći da je on doista objektivan na primjerima koji su mu poznati, na primjerima s kojima radi je prikazao stanje onakvo kakvo ono jeste. To ne znači da ne postoje primjeri gdje se nešto napravilo, ali tko se zaboga usmjerava i žali pučkom pravobranitelju da je dobio ono što mu pripada, to ne radi nitko nego onaj tko ima problem taj se obraća i zato je pučki pravobranitelj tamo. iz tog razloga naše je da pomognemo pučkom pravobranitelju i naravno da pomognemo ljudima prije svega koji tu problematiku imaju, da se ta pitanja počnu rješavati. Pitanje imovine u zadarskom zaleđu zaposjednute zemlje već godinama u kojima su sudjelovale i pojedine jedinice lokalne samouprave, a to znači i država, ne može biti nerješavano kao što je nerješavano tolike godine i ne možemo mi trpiti kao država zato što je netko u nekom razdoblju, u nekim godinama rekao uzmite to je vaše, mi vam to dajemo, ja načelnik općine ili ja općina to dajem. To ne može biti. I ne može zbog toga četiri ili pet milijuna ljudi u ovoj državi trpiti zato što je netko odlučio da nekoliko desetaka hektara ili nekoliko stotina hektara podijeli po babi i po stričevima, vjerujući da to može činiti. Nije podijelio svoje nego je podijelio tuđe. Nije podijelio po osnovi toga što je njegova lična moć nego po osnovi državne moći kao načelnik općine. Prema tome država, Ministarstvo pravosuđa, mi, ne možemo stajati skrštenih ruku i čekati da to riješi pučki pravobranitelj ili čekati da to riješim samo ja kao zastupnik specifične populacije u ovoj državi. populacije u ovoj državi. Drugo je pitanje pravosuđa. Govorim to kolegice i kolege zato što sam bezbroj puta na vratima bio i ministarstava i bi ona vratima Vlade gdje sam član koalicije, ali to nismo našli načina da riješimo. Zašto? Zato što se ne spusti dalje od Markovog trga, čak ne ode ni do Trga bana Jelačića a kamoli a kamoli do neke ulice ili do nekog grada u kojem se to treba riješiti. Govorim to zato što neki kolegice i kolege koji su to radili kao načelnici općina danas sjede u ovom Saboru. Drugu stvar koju želim reći, danas naši sudovi donose presude za uništenu imovinu ljudima tokom ratnog razdoblja izvan područja ratnog djelovanja. 321 ili gotovo 350 takvih parnica je započeto '92. i '93. godine. Onda su ljudi imali pauzu od 7 godina u kojem su bili u pravnome limbu, jer su procesi bili zamrznuti do '96. otpočeli su 2003. Danas redom gube parnice i moraju plaćati parnične troškove. 120 tisuća, 90 tisuća, 50 tisuća. Zašto? Zato što ih je zakonodavac uključujući i ovaj Sabor i uključujući i državne institucije i ministarstvo doveli u situaciju da ne znaju po kojem, počeli su po jednom zakonu, a sudi im se po drugom zakonu. I zato što je zakonodavstvo mijenjano oni trebaju plaćati kazne. To i jeste kazna za njih, jer Zakon o parničnom postupku traži da podnesu trošak za parnicu trošak za parnicu koju su izgubili, a nisu izgubili zato što su oni krivi, nego zato što smo mi i država krivi što smo ih doveli u takvo stanje. I ako tako nešto piše u ovom izvještaju ako se mi tako nečim bavimo i … to dužnost, jer smo tako prisegli pred ovim Saborom, onda vas kolegice i kolege pozivam da se udružimo i da to riješimo. Jer s tim paketom ne samo da ne možemo dalje, s tim paketom ne bi smo mogli i ne bi smo trebali moći jedni drugi pogledati u oči. Hvala gospodine pučki pravobranitelju, zahvaljujem što nas ohrabrujete u tome. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine pučki pravobranitelju sa suradnikom. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmotrio je i primio na znanje ovo cjelovito izvješće pučkog pravobranitelja. Izvješće zaista cjelovito pokazuje okruženje u kojem živimo i obuhvaća gotovo sve segmente društva. Naslovi poglavlja spomenutog izvješća upućuju na živost i opseg rada pučkog pravobranitelja. Izvješće pravobranitelja sadržajno je i podijeljeno na pregled statističkih podataka, analizu po pravnim područjima, obilazak regionalne samouprave u koje vidimo da je 2007. obišao 5 županija u našoj, Lijepoj našoj, o međunarodnoj suradnji, o ocijeni i prijedlozima za poboljšanje rada. Na početku treba istaknuti što i sam pučki pravobranitelj navodi u ovom izvješću da je ono rađeno ovaj puta drugačijom metodologijom i detaljnije su područja sistematizirana pa možda barem u onom odnosu na ono na što se pritužbe odnose, pa je možda teža usporedba sa onim prijašnjim izvješćima. No međutim vidljivo je da je u 2007. godini zaprimljeno čak tisuću pisanih pritužbi, čak 233 više nego 2006. što je sam kolega koji je prethodno u ime Kluba zastupnika HNS-a ustvrdio vjerojatno i zbog toga, najviše zbog toga vjerovat je što su ljudi upućeni na pučkog pravobranitelja, dakle informiraniji i oni znaju više o o samoj instituciji pučkog pravobranitelja. Građani se iz ovog što u izvješću piše obraćaju pučkom pravobranitelju isključivo kada naiđu na problem pred upravnim tijelima, državnim ili lokalnim. Zanimljivo je promatrati i postotak osnovanih i neosnovanih ili onih čak preuranjenih žalbi, jer i takvih ljudi ima i on je to utvrdio da je čak jedan određeni broj onih žalbi i pritužbi građana koji su neutemeljene, dakle one su preuranjene, jer građani svakako kada promatraju svoje osobno pravo, svoje osobni zahtjev njima zaista svako vrijeme i nije nije brzo, treba im brzo rješavanje pa možda i neosnovano. Najveći broj osnovanih pritužbi odnosi se kao što sam rekla na dugotrajnost postupaka. Upravo zbog toga mi smo svjedoci i danas da se prišlo reformi pravosuđa i državne uprave kako bi se upravo riješio tijek i ubrzao tijek rješavanja pojedinih predmeta. Sam pučki pravobranitelj ustvrdio je da u 2007. godini uočen i pad broja pritužbi koje se odnose na pritužbe povezane s posljedicama rata tj. u predmetima koje se odnose na prognanike i izbjeglice, mirovinsko invalidsku oblast, što je svakako za pohvaliti. On je istakao i problem stambenog zbrinjavanja povratnika i prognanika, povrata privremeno oduzete imovine i upozorio na najčešće primjedbe na rat u ministarstvu, odnosi se na 2007. tadašnjeg mora, turizma, prometa i razvitka i to upravo za prognanike i upravu za obnovu, jer se najveći broj pritužbi odnosi na dugotrajnost postupaka, ali već sam napomenula da je ovo pitanje zaista kompleksno, oni ljudi koji dolaze iz područja posebne državne skrbi, posebnog državnog interesa, svakodnevno se susreću s problemom stambenog zbrinjavanja ili pravima na obnovu i znam da se najčešće žale ljudi na dugotrajnost postupaka. Ali poznavajući sveobuhvatnost takvih rješenja koje izdaju ova tijela od imovinsko pravnih, vlasničkih odnosa, pa ja bih rekla ponekad i do osobnih želja da mi se treba više obnoviti nego što mi pripada, ponekad i bez osnove takav broj pritužbi vjerujem ne smanjuje se pa ni u 2007. Pučki pravobranitelj je predložio i niz mjera koje se mogu žurno provesti a u svrhu učinkovitog i brzog rješavanja dugotrajnih upravnih postupaka. Vlada je započela cjelovitu reformu državne uprave. Vjerujem uvažavajući ono što ste 2006. pučki pravobranitelju rekli i istakli u svom izvješću, a u svrhu svakako podizanja kvalitete rada, financijskih, materijalnih prava državnih službenika i namještenika. I u ovogodišnjem izvješću o radu pučkog pravobranitelja posebno mjesto imaju pritužbe na rad sudova, čak 15% od ukupno pritužbi odnosi se na sudove posebno u ovom izvješću pohvaljen je rad Vrhovnog suda, ali pohvaljen koji provodi mjere i aktivnosti za brže rješavanje predmeta i kontrolu rada sudova prebacujući i raspoređuju predmete prema opterećenosti sudova što je dovelo do rješavanja velikog broja starih predmeta od 2004. do 2007. na koju se izvješće odnosi čak 38,7% 38,7% je smanjen broj predmeta, starih predmeta u sudovima. Moramo napomenuti da je Ministarstvo pravosuđa svjesno situacije sudstva i započelo je čitav niz mjera. Pa i sam pučki pravobranitelj u svom izvješću zalaže se za racionalizaciju sudova. Ako se prisjetimo prošle sjednice, one ljetne sjednice mi smo i započeli ovu raspravu o mreži sudova u Republici Hrvatskoj što znači da se i pučki pravobranitelj zalaže da se ta mreža racionalizira i samim tim ubrzaju postupci na sudovima. Isto tako se zalaže za besplatnu pravnu pomoć, dugotrajnu dogradnju sustava odvjetništva a poglavito i ono što čini Ministarstvo pravođuđa, pravosuđa, ispričavam se, za obrazovanje i kvalitetniju edukaciju Pučki pravobranitelj je upozorio i na veliki broj različitih prava iz sustava socijalne skrbi, a ukazao je i na nepotpunu evidenciju o korisnicima socijalne pomoći koja uzrokuje često i nepravednu raspodjelu. Donošenjem Zakona o osobnom identifikacijskom broju mislim da ćemo riješiti uvelike i ovaj problem. Da ćemo zaista dobiti ovime i jednu cjelovitu sliku o onim korisnicima i o evidenciji korisnika socijalne pomoći. I na kraju moramo napomenuti da je u ovom izvješću posebno poglavlje posvećeno i uvjetima rada Ureda pučkog pravobranitelja iz kojeg je vidljivo da se sredstva za rad Ureda svake godine povećavaju pa je Ured u 2007. kadrovski ojačao za 5 novih službenika. U 2008. godini raspravljajući u proračunu, vidjeli smo da je proračun povećan i sredstva za materijalne i za funkcionalne … /Govornica se ne razumije./ … Ureda pučkog pravobranitelja a da će to omogućiti i zapošljavanje još 9 novih službenika a vjerujem i sam pučki pravobranitelj nam je danas u izvješću napomenuo da je na tragu rješavanja i onog najgorućeg problema a to je prostora za rad ovoga Ureda što će svakako omogućiti i bolju pristupnost građana ovom Uredu. U cilju što boljeg informiranja, već su moji kolegi istaknuli o radu pučkog pravobranitelja Ured je poduzeo i čitav niz aktivnosti od tiskanja letaka što vjerujem da je pomoglo i mnogim građanima da upoznaju samu instituciju pučkog pravobranitelja pa do edukacije djelatnika radi lakše komunikacije s osobama koje imaju poteškoće s govorom i sluhom što je isto tako važno i radi onoga za što se pučki prvobranitelj i zalaže a tj. za ravnopravnost i prava svih naših građana. I evo na kraju u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice uvažavajući sve ono što je izrečeno u ovom izvješću naš Klub je primio na znanje izvješće za 2007. godinu. Hvala. Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine pravobranitelju, poštovane kolegice i kolege za svaku vladu koja drži do svojih građana, koja o njima brine bez obzira jesu li za nju glasali ili ne izvješće pučkog pravobranitelja je vrlo važan dokument koji se ne zaobilazi olako i koji se ne smije zanemariti. Važno je upravo iz tog razloga jer govori o stanju ljudskih prava u državi, o zaštiti prava građanki, građana i njihovih mogućnosti da se svi osjećaju jednaki pred zakonom. Međutim ovoj Vladi to izgleda nije važno. A da je tome tako govori činjenica da je izvješće pučkog pravobranitelja čekalo mjesecima da dođe na red saborske sjednice dok su ostala dva pravobranitelja već davno dobila podršku Sabora. To naravno otvara logično pitanje nije li saborskoj većini teško čitati sve ono o čemu pučki pravobranitelj piše i upozorava? Sve upućuje na to da je tako, a to potvrđuje i samo izvješće u kojem pučki pravobranitelj kao opunomoćenik Hrvatskog sabora navodi kako ministri ne žele s njime razgovarati već ga upućuju na pomoćnike ministra što mi u SDP-u smatramo zaista nedopustivim. Uostalom Vlada je svojim mišljenjem o izvješću jasno stavila do znanja svima koji misle, što misli o ovom izvješću a prema tome i o instituciji pučkog pravobranitelja. Naime Vlada je u svom mišljenju izvješće pučkog pravobranitelja samo primila na znanje za razliku od izvješća drugih pravobranitelja za djecu i ravnopravnost spolova koje je prihvatilo. Poštovana gospodo ako se krše ljudska prava jer građani u razumnom roku ne mogu ostvariti svoja prava i pravne interese bez obzira na sve druge okolnosti za to je odgovorna država. Posljedično nefunkcioniranje državne uprave nepotrebno opterećuje i ovako opterećeno pravosuđe jer se građani u zadnjoj instanci za rješavanje svojih problema obraćaju nekom od sudova. Mnogi od tih sporova završili su presudom o financijskom obeštećenju zbog sporosti sustava, a to znači da neučinkovitost sustava ponovo plaćaju građani iz svoga džepa. Krajnje je vrijeme da se krene u reformu državne uprave koja bi bila u službi građana, efikasnija a racionalnija. Izgradnja sustava u kojem je svaki građanin jednako važan ovoj Vladi nije prioritet za što dobivamo potvrdu svakodnevno. Deklarativno osuditi neku pojavu ili događaj nije svrha postojanja vlasti. Svrha je služiti i biti odgovoran za to. Na primjer samo ove godine u vrijeme godišnjih odmora i ljetne stanke Vlada je raspisala više od 300 natječaja za posao u ministarstvima. Zanimljivo je kako se sve to dogodilo u vrijeme godišnjih odmora ne bi li ostalo što dalje od očiju javnosti. Tako je preko ljeta u Ministarstvu poljoprivrede raspisan natječaj za čak 181 mjesto, u Ministarstvu gospodarstva za 95, u Ministarstvu obitelji i međugeneracijske solidarnosti doći će 20-tak novih službenika. Podsjetit ću ovdje i na to kako je još prije 4 godine predsjednik HDZ-a premijer Sanader predstavio program koji je trebao reorganizirati cjelokupnu državnu administraciju. Vi u HDZ-u tada ste govorili kako imate plan kojim ćete značajno smanjiti broj državnih službi te će se u konačnici broj zaposlenih u državnoj administraciji smanjiti za čak 30%. Od toga naravno kao ni od drugih vaših projekata koje ste jamčili nema ništa. Vratit ću se na pravosuđe koje sam spomenuo i ocijenio kao opterećeno gomilom tužbi uz ostalo i za to jer netko u državnoj upravi ne radi svoj posao za koji je plaćen. I tako opterećeno pravosuđe predmet je velikog broja pritužbi građana jer neažurnost sudova i dugotrajnost sudskih postupaka veliki je problem građana. Takva sporost u rješavanju predmeta preko svake razumne mjere jeste teško kršenje prava građana i nanosi štetu kako pojedincu, tako i društvu u cjelini. Dugotrajnost postupaka, zaobilaženja redoslijeda predmeta, neizvjesnost u pogledu kada bi presuda mogla biti riješena bez obzira na ishod dovodi u sumnju pravednost postupaka i otvara prostor za korupciju. Ključni problem ove države je u tome što vladajuća politička elita podržava sustav u kojem se socijalno ugroženi, siromašni gotovo nikako ili vrlo teško uspijevaju izboriti za svoja Ustavom i zakonom zajamčena prava dok oni drugi bogati i društveno moćniji s lakoćom ostvaruju svoje interese ponekad, ali prečesto na račun siromašnih. Slažemo se u SDP-u potpuno s ocjenom pučkog pravobranitelja da to nije u Hrvatskoj neminovnost i da je nedopustivo za državu vladavine prava podjela na siromašne i slabe i bogate i moćne pred državnim tijelima. Kako drugačije protumačiti nedavni slučaj u Vukovaru koji su otkrili mediji u kojem je jedan sudac dopustio jednom lokalnom moćniku da zgradu, pazite stambenu zgradu sa 60 stanova u kojoj živi 60 obitelji prepiše na sebe bez ikakve dokumentacije samo na temelju svjedočenja dvoje ljudi, da je on tu zgradu tobože kupio eto prije ratnih razaranja. To je na žalost moguće i u Vukovaru koji tako često spominjemo. I što će se sad dogoditi. Vjerojatno ništa “pojeo vuk magare“. S druge strane, jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo na stan i zaštita privatnog vlasništva. Za jedan broj naših sugrađana i to je pravo samo na papiru. Ako netko nakon 13 godina nije u mogućnosti doći u posjed svog vlasništva, onda je pitanje koje se pravo u ovoj državi uopće može ostvariti. Punih 18 godina u ovoj državi nije riješeno pitanje nacionaliziranih i konfisciranih stanova i stanara koji imaju status zaštićenih najmoprimaca. Riječ je uglavnom o starim ljudima koji svakodnevno strahuju od izbacivanja na ulicu i nasilja koje prema njima usmjeravaju vlasnici stanova. Nije mali broj onih koji su usred noći završili na ulici nasilno izbačeni iz stana u kome žive desetljećima. Naravno i vlasnici stanova imaju pravo na svoje vlasništvo ali ne tako da ugrožavaju prava drugih. Bolje rečeno, stare nepravde se ne mogu i ne smiju ispravljati novim nepravdama i tu je sustav zaštite ljudskih prava zakazao. Pučki pravobranitelj u svom izvješću upozorava i na sve veći broj pritužbi građana na ponašanje policije. Policija je dio državnog aparata koji bi prvenstveno trebao štititi građane, ali u posljednje vrijeme policija se sve češće pojavljuje u suprotnoj ulozi zlostavljači. Eto konkretno, jučer je podignuta optužnica protiv policajca koji je na dužnosti pretukao mladića.

Činjenica je i ta da smo bili svjedoci prije nekoliko mjeseci da je nesretno preminuo dvadeset dvogodišnji mladić iz Bjelovara koji je umro od posljedica policijske intervencije. Jeste li čitali o osudi tog događaja od strane nadređenih u policiji? Je li netko odgovarao za taj slučaj. Na žalost, zlouporabe se događaju, ali nekako se nerijetko stječe dojam da se u policijskom vodstvu prešutno i olako prelazi preko nasilnika u vlastitim redovima. S jedne strane nasilje nad građanima, a s druge strane neučinkovitost policije u reakciji kada građani traže pomoć, odreagiranja na pozive građana za intervencijom koja se često zanemaruju. Po njima se ne postupa do potpune neučinkovitosti u borbi s organiziranim kriminalom. Pitam se koja je poruka države koja u 110 dana nije uspjela pronaći napadače na novinara Dušana Miljuša i one koji su to naručili. Koja je poruka kada tužiteljstvo za napadače, dakle neposredne izvršitelje i počinitelje brutalnog napada na direktora Zagrebačkih cesta Rađenovića traži samo godinu i pol zatvora i to samo traži godinu i pol. Kao da su se oni slučajno tu zatekli i htjeli su mu valjda kapu oteti! Nema i nestao je dokaz da je to organizirani kriminal i organizirana urota. Stoga na žalost ne čudi jučerašnji najbahatiji udar na građane kad je usred bijela dana ispred Ministarstva napadnut poduzetnik Josip Galinec. Poštovane kolegice i kolege, kao predsjednik saborskog Odbora za predstavke i pritužbe građana svakodnevno se susrećem sa očajem ljudi, a vjerujem i vi kao kolege zastupnici koji nemaju više nikakvu vjeru u sustav koji u mnogim slučajevima krši, umjesto da štiti ljudska prava naših sugrađanki i sugrađana od nepoštivanja presuda Upravnog suda, Ustavnog suda, zakidanja iznosa mirovina, nevraćanja na posao uglavnom u državnoj upravi i mnogih drugih. Zato je ovo Izvješće vrlo važno, jer nam svima otvara oči i ukazuje na vrlo ozbiljne povrede prava naših sugrađana, na njih upozorava i po ne znam koji puta predlaže mjere kojima bi brzo i efikasno ispravilo nepravde koje nisu male. SDP podržava ovo izvješće i inzistirat će da ono ne ostane samo slovo na papiru, jer Vlada ništa ne čini da prihvati sugestije i prijedloge i da nešto aktivno učini kako bi se zaštitila ljudska prava koja se krše nefunkcioniranjem sustava. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Božica Šolić. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, zastupnik Dragovan u svojoj raspravi o ovom izvješću nabrojio je svega, a najmanje podataka iz Izvješća pučkog pravobranitelja. Nije točno gospodine zastupniče da ova Vlada ne vodi brigu o prognanicima, o izbjeglicama, o ljudskim pravima, o siromašnima itd. Rekli ste da policija ne radi svoj posao. To nije točno. Itekako radi svoj posao. To je vidljivo da i Vlada isto tako vodi brigu što je i kako je. vi dobro znate što se tiče direktora Zagrebačkih cesta vi budite hrabri i kažite policiji tko je između vas nagovorio da se pretuče Rađenović. Tako je i nemojte tu umotavati policiju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ovo sad, ovaj drugi dio više nije bio ispravak, pa se suzdržimo od takvih dodatnih komentara. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni pučki pravobranitelju, uvažena gospodo zastupnici. Ja bih se volio na ovu raspravu malo nadovezati vis a vis Duge uvale kraj Pule itd. pa da nešto kažem o svom mišljenju o ovome što se jučer dogodilo, ali nekom drugom prilikom o tome. Ja sam prije svega mišljenja da bi pod kapu ovog pučkog pravobranitelja trebalo podvesti i pravobranitelja za ravnopravnost spolova i pravobranitelja za djecu, pa i invalide, da ne bi trebalo više razmišljati o novim pravobraniteljima ne znam za umirovljenike i ne znam što sve ne. Ja mislim da bi to bilo dodatno rasipanje novca, a koristi od novih pravobranitelja biti će male ili bit će koristi vrlo, vrlo skromne. Konačno, pravobraniteljstvo za ravnopravnost spolova, djecu itd., izvinite ako griješim, za mene je samo vrst zbrinjavanja svojih stranačkih prijatelja i to na jedan takav otvoreni način treba i reći. To što Šveđani, na primjer poznaju jedan takav standard, to ne znači da Hrvatska to isto može sebi priuštiti. Drugo što je mene naprosto iznenadilo u ovom izvješću, ja to nisam znao, da pučki pravobranitelj za svoju poziciju ili na svoju poziciju skreće pozornost čak i lecima. Za mene je to smiješno, bez obzira što je gospodin Beus to pozdravljao ili bolje rečeno hvalio. Na strani 3 ovog izvješća doslovce se kaže, citiram da: "u cilju obavještavanja šire javnosti o djelokrugu rada pučkog pravobranitelja tiskano je dodatnih 10 tisuća primjeraka letaka letaka pod naslovom što može za vas učiniti pučki pravobranitelj-ombudsman" itd., itd. Ja sam rekao, to je naprosto apsurdno. Zamislite da neki hrvatski Predsjednik ili ministar zdravstva tiskaju takve letke pa svi bismo se tim ljudima naprosto smijali. Što to govori? To govori gospodo da naši ljudi ne vjeruju u ustavnu poziciju pučkog pravobranitelja. Ako je tome tako, a vjerojatno je tome tako, e onda to je problem i ovoga Doma i sveprisutne supremacije izvršne vlasti. Izvršna vlast je, jasno u ovoj zemlji može sve, drugi ne smiju ništa. Ja mislim da je jasno isto tako, recimo našem pučkom pravobranitelju da jedinu stvarnu moć u Hrvatskoj u ovom trenutku ima izvršna vlast, ima krupni kapital prije svega, oni koji su iznjedreni iz pretvorbe i privatizacije i jasno mediji od kojih neki, kao što je slučaj u jednim novinama u Istri, znači dobivaju čak otpremninu u iznosu od 1,2 milijuna kuna,

Što bih ja kao predmet rada recimo postavio pučkom pravobranitelju? Zašto, recimo ljudi desetljećima rade u graditeljstvu u Hrvatskoj pa onda preko noći, recimo gube radne dozvole. Zašto zna proći 4, 5, 8 mjeseci da netko u ovoj zemlji ostvari pravo na penziju? Zašto invalidi 2. svjetskog rata ne mogu biti izjednačeni sa invalidima Domovinskog rata? Zašto država prodaje "Uljanik" u trenucima trenucima kada i u Americi Bush počinje kupovati pojedine privatne tvrtke kako bi spasio opstojnost nekih svojih velikih nacionalnih sustava. Da se razumijemo, onda tko traži pomoć pučkog pravobranitelja, taj je dosegao samo dno. Taj je, znači izgubio svaku nadu da mu netko u ovoj zemlji može pomoći. Da taj netko tko se obraća pučkom pravobranitelju ima novaca da se sam za sebe pobrine, on se sigurno ne bi obraćao na adresu u u Opatičkoj. Naši tajkuni sigurno se neće nikad obratiti pučkom pravobranitelju. Znači tko mu se obraća? Obraća mi se sirotinja i u pravilu rješenja za tu sirotinju, što je tragično, žalosno, nema. Onaj tko u ovoj zemlji, na primjer upropasti jedan "Lenac" za 850 milijuna kuna, kazna mu je šetanje psa po Pećinama. Onaj tko upropasti neku banku, sigurno se neće obratiti pučkom pravobranitelju, već će dapače govoriti da je žrtva sustava, kao što je to nedavno, čini mi se pred nekoliko tjedana najavio i sam Thompson da će vam se obratiti zbog tobože ugroze njegovih radnih prava. A ja bih sada vas ili sve vas gospodo zastupnike upitao što bi se dogodilo u jednoj Njemačkoj kad bi netko na koncertima pozdravljao sa "Sig heil" ili što bi se dogodilo kad bi netko u Njemačkoj pjevao o o "Auschwitz-u" i "Dachau-u" ili što bi se dogodilo u jednoj Njemačkoj kad bi neki ministar ili potpredsjednik Vlade odlazio na te koncerte i kada bi neka politička frakcija organizirala te koncerte? Što bi se dogodilo, mislim da ne treba reći. Ili bi išli ti pojedinci u ludnicu ili bi išli u zatvor, a te političke frakcije vjerojatno bi bile zabranjene. Zbog čega se naši ljudi javljaju, kako to mi kolokvijalno volimo reći ombudsmanu ili pučkom pravobranitelju? Prije svega zbog dugotrajnosti postupka, bilo upravnih, bilo sudskih. Zanimljivo da broj pritužbi raste, zanimljivo je da pravo na obranu apostrofiranoj kao prvo problem, znači problem broj 1 u radu pučkog pravobranitelja. Ne znam da li je pučki pravobranitelj tražio da se sankcionira one koji to naprosto ne radi, ali je interesantno isto tako da je gro problema zapravo, ili na gro problema se usredotočuje o čemu je maloprije recimo govorio i gospodin To su oni problemi koji su nastali nakon "Oluje", kada su pojedinci bezrazložno palili i žarili. problem povratka izbjeglice, obnove govori između ostalog i o posljedicama koje je na nas sve ostavio rat, govori o jednoj, kako da je nazovem, objektivnoj tragediji, ali i postupanju pojedinaca koji su nakon nekih vojno-redarstvenih akcija zlorabili hrvatsko ime. Država danas nema kuda. Te probleme, razumljivo treba riješiti, koštalo to nas koliko koštalo, povrat treba osigurati, obnova ne smije stati, ovo što je bitno između ostalog određeno ili spomenuto je ovdje na strani 26 da u sudskim postupcima koji pokreću vlasnici radi iseljena privremenih korisnika uočen je problem dugotrajnosti postupka, odgode, ovrhe, presude i da ne nabrajam sve dalje kada je riječ o ponašanju naših sudova. Znači, ovdje govorimo o, kako da kažem povratu privremeno zauzete imovine, ili bolje rečeno ne povratku. Ja ne znam zašto se rabi ovdje termin zauzete? Zašto se ne rabi recimo termin zaposjednute ili protupravno preuzete imovine. No, bilo kako bilo, a stanje s obnovom o povratkom sigurno nije dobro, a da nije dobro svjedoči i to da pučki pravobranitelj od 200 stranica ovoga izvješća, čak 48 posvećuje upravo toj materiji. Što se tiče mirovinskog osiguranja, ovdje se na strani 49. govori o svim vrstama pritužbi, duljini i trajanju postupka, dostavljanju podataka itd. itd. a ja ću ovdje istaći još jedan problem. Čuo se ili često se sada počelo spominjati u zadnje vrijeme, ja sam tom samo uzgredno prije spomenuo, kada će se recimo izjednačiti invalidi 2. svjetskog rata s invalidima Domovinskog rata. Sada se vi možete smijati, ali ću vam ispričati jedan paradoksalan slučaj, recimo Karla Deprata. To je jedan logoraš koji je bio u talijanskom logoru od 41. do 45. Kada je završio rat, znači pobjegao, jedno-drugo, došao u Istru, njemu se predao fašistički garnizon u Marčani, ti fašisti kao politički zatvorenici ostvarili su političku tu mirovinu ili pravo na političku mirovinu, a on se pet-šest godina preko kluba IDS-a borio da mu se prizna što je sramotno taj status političkog zatvorenika, da ostvari pravo na to što je u logoru talijanskom proveo tri ili četiri godine. Drugo, umirovljenici koji su neko vrijeme npr. radili u Bosni, Srbiji, Sloveniji itd. po meni trebaju i godinu dana čekati da dođu do svojih penzija. To je naprosto nedopustivo. Što se tiče stanja u zatvorima, ovdje je isto dosta toga rečeno, tu smo jako deficitarni što se prostora tiče, ali za to se ja mislim brine naše pravosuđe, pa kad kao što rekoh upropastiš banku onda te se ne kažnjava, kada digneš dvije tune onda će te se ili dvije šteke cigareta, smjestiti ili s lisicama na rukama, privesti istražnom sucu. sucu. Najbolji primjer kako vodimo računa da naši zatvori ne budu preopterećeni je jučerašnji slučaj Ustavnog suda jasno ako može biti Glavaš kao nalogodavac možda na slobodi zašto bi ovi drugi bili u zatvoru, da budem ciničan. Drugo, ove primjedbe na stanje u našim zatvorima to da su prenapučeni i da nije dobro itd. jasno to nije dobro, ali isto tako moramo shvatiti da zatvor ne može biti niti Hillton niti Sheraton jasno i zatvorenici su ljudi i oni moraju biti na neki zaštićeni, ne smiju biti izloženi ne znam zarazama, bolesti, pogoršanje zdravlja o čemu se ovdje navodi, ali bojim se da ni stanje u našim općim bolnicama nije puno bolje. Za sve jasno treba novac. Novaca nema. Novaca će, vidimo kakvo je stanje na burzi biti vjerojatno iz dana u dan sve manje, zato bi možda i ova tri-četiri pravobraniteljstva trebalo spojiti u jedno. Možda bi od tuda mogli poći. Možda da se dotaknem i ovog našeg nesretnog parkiranja. Ne znam da li znate da na Hrvatskim željeznicama čak 102 sindikalista uživaju tzv. menadžerske ugovore, a temeljem tih menadžerskih ugovora, tih 102 sindikalista ima prosječnu plaću od 13 To je isto istina. Pustimo beneficirani staž, marende itd. ali to treba reći. Ne znam da li znate da na Hrvatskoj radioteleviziji ako je to istina što smo prošle godine dobijali, 300 ljudi prima veću plaću od ministara, a da im je pad gledanosti iz dana u dan uz ovih 600 milijuna kuna koje prikupljaju od poreskih obveznika itd. Što želim reći? Sabor sigurno nije idealan, neću reći da je najbolje što Hrvatska ima, ali možda nisam daleko od ove istine, ako bi ovo ustvrdio. Konačno, pučki pravobranitelj je poput zastupnika, jede tu dole s nama. nama. Zna kakva je hrana tako da mu to ne treba govoriti. Otprilike ima uvjete rada kao i mi pa ga u to ne treba ni dodatno uvjeravati. Za kraj što reći? Izvješće je sigurno korisno. Ono apostrofira čitav niz problema uprave, sudstva, pravne nesigurnosti, obnovu, potrebu stambenog zbrinjavanja, povratak, zatvore, mirovine, zdravstvo itd. I kada bi institucije radile svoj posao ma otprilike kao što radi ovaj Sabor, vjerojatno bi i pučki pravobranitelj imao manje posla. Jasno je, pučki pravobranitelj će uvijek biti potreban. Hrvatska ima čitav niz problema, ali ja mislim bez obzira na sve, još jedanput ću reći, da glavni problem u ovoj zemlji sigurno nije ovaj Parlament što vidimo i temeljem nekih akcija koje su se danas dogodile. Sve u svemu razumljivo je da će klub IDS-a podržati ovo izvješće ovo izvješće pučkog pravobranitelja za 2007. i voljeli bi da što je moguće prije pred nas dođe i izvješće za 2008. godinu. Hvala lijepa. Lijepo je čuti od zastupnika Kajina da Hrvatski sabor i hrvatski Parlament stavlja na jednu solidnu razinu vrijednosti, jer smo mi stalno permanentno svaki dan izloženi i kao Sabor i kao zastupnici i zastupnice, stalno izloženi jednom pretjeranoj kritici tako da je dobro čuti da jedan kritičan zastupnik kaže i nešto dobro kritično o Hrvatskom saboru.

Ja sam htio reći da očito neki ovdje večeras iznose svoje političke pamflete i stajališta umjesto da raspravljaju o izvješću pravobranitelja. Međutim iznose mnogobrojne netočnosti, jedna od njih se odnosi i na to je li, da se pravobranitelju može obraćati samo i obraća Ja bih kazao da se pravobranitelju ima pravo obratiti svaki građanin pa kolega Kajin isto tako i Marko Perković kojega vi prozivate večeras opet ovdje, jer ja vas opet pozivam na nešto drugo, a to je tko vama daje pravo uopće suditi i to je diskriminacija i način kako se vi odnosite prema tome. Mi zapravo u ovoj našoj državi imamo institucije koje trebaju provoditi zakone, a ne vi suditi nekome tko je kakav i tko što može, tko što ne može, to nije vaše pravo. I još na kraju jedno pitanje vama, obzirom da ste ga vi postavili nama. Kada ćete vi konačno izjednačiti simbole svih totalitarnih sustava. Pojedinačna rasprava. U 18,10 ističe vrijeme za prijavu u raspravi u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, uvaženi javni pravobranitelju, kolegice i kolege. Moje izlaganje biti će vjerujem izuzetno kratko. Naime, ovu priliku koristim za izražavanje pune podrške kako izvješću pravobraniteljstva tako i o gospodinu Malčiću koji je na čelu te institucije za ono što čini da ova država sama od sebe, a ne pod pritiskom europskih ili inih javnosti postane što civiliziranija pravna država ugodna i poželjna za život svih svojih građana. Istina na žalost ova konstatacija koja je rečena sada i od potpredsjednika i gospodina Kajina izgleda da će gospodin pravobranitelj imati posla i sa zahtjevom za zaštitu prava od strane sabornika iz Sabora, mala šala, no svako propitivanje stanja je poželjno. Nije poželjno omalovažavanje. Ove kritike koje se upućuju i sa ove govornice ja ću isto sada jednu uputiti, ja bih volio kao zastupnik u ovom Saboru da mi češće upućujemo sugestije i prijedloge, a manje citiramo izvještaj i izvješća, manje citiramo zakone koje podržavam i članove zakona koje smo u pismenom obliku dobili. Stoga pridružujem se onima koji će podržati i podržavaju jačanje institucija pravobraniteljstva, podržavam sve ono što je ovdje izneseno oko poboljšanja uvjeta, podržavam oblik decentralizacije odnosno približavanje institucije u pravobraniteljstva građanima prema konkretnim potrebama na terenu, kao i podržavam sve ljude koji rade u pravobraniteljstvu na tome da nas detaljno izvijeste o onome što možda neki put ne želimo vidjeti ili čuti ili o onome što znamo, a nismo u stanju izreći kao problem ove države. Stoga da ne bi kao i jučer uzrokovao da uvaženi kolega Lesar ostane bez riječi u ovom trenutku završavam sa ovom podrškom i nadam se da će on stići danas govoriti, jer jučer je zbog mene ispao iz redoslijeda. Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine pučki pravobranitelju i zamjeniče, gospodine državni tajniče. Prvo što želim reći da me žalosti činjenica da je saborska dvorana pa gotovo prazna, kada nakon 5 mjeseci čekanja konačno otvaramo raspravu o izvješću pučkog pravobranitelja. Žalosti me i činjenica što u ovim klupama dolje u ime Vlade ne sjedi barem potpredsjednik ili barem potpredsjednica Vlade zbog sadržaja i preporuka koje u svom izvješću pučki pravobranitelj daje. Svaka čast državnom tajniku ali ovlast je resori koji se ovdje spominju i koji bi trebali imati daleko ozbiljniji pristup izvršnoj vlasti barem jedanput zavređuje ako ne premijer onda potpredsjednik Vlade čuje što Sabor misli o tome izvješću. Žalostan sam i zbog toga što Vlada nije prihvatila nego primila k znanju ovo izvješće a čuo sam raspravu i u ime kluba HDZ-a koji su rekli da će to primiti k znanju. Nikada nisam razumio što znači primiti k znanju u Saboru u Parlamentu izvješće pučkog pravobranitelja kojega smo mi izabrali, donijeli Zakon o pučkom pravobranitelju, dali mu zadaće, ovlasti, imenovali ga svojim opunomoćenikom i poslali ga da pomaže građanima kojima su povrijeđena prava. On je došao pred nas sa svojim računom, izvješćem ukazuje gdje su najveći problemi, daje preporuke, ali ove godine i inicijative formalizirane i otvorenom raspravom na Odboru za Ustav i Poslovnik i mi to želimo primiti k znanju. Što primamo k znanju? Da pučki pravobranitelj postoji, da radi ili da postoje građani ove države koji nisu drugačije mogli riješiti svoj problem, nego su se morali obratiti k njemu zahtjevom da mu netko tom čovjeku pomogne. Što primamo k znanju? Pa i samo prihvaćanje izvješća bez poteza dalje je bespredmetno i ako doista Sabor donese zaključak da ovo izvješće prima k znanju ja gospodinu pučkom pravobranitelju predlažem da iduće godine svoje izvješće napiše na tri stranice papira. Na prvoj konstatirajte da ste vi i vaši pomoćnici živi, na drugom da radite i trećem da eto ima građana ove države koji imaju nekakve probleme. I takav izvještaj ću ja onda primiti k znanju, a dok god ukazujete na užasno opasne situacije ja bih volio da Parlament prihvaća izvješće sa dopunskim zaključcima. Pa primjerice ovaj put nam se pruži idealna šansa da izvješće pučkog pravobranitelja prihvati moj zaključak, da barem do konca ove kalendarske godine njegova službena inicijativa za promjenom zakona ako treba i Ustava i proširenje ovlasti nad pravosuđem. Da donesemo odluku da ili ne, ali da na plenarnoj sjednici otvorimo raspravu o tome i konačno odlučimo, jer je on naš opunomoćenik sa zadaćom da nam ukaže i inicira što moramo mijenjati da bi on uspješnije mogao raditi. Oni su inicijativu dali, na potezu smo mi. Neću o brojkama, ljudi i ne pamte, samo ću konstatirati da je broj predmeta u prošloj godini bio 12% veći nego 2006., a da po područjima još uvijek prednjači na prvom mjestu pravosuđe, mirovinsko je drugo iako po broju predmeta, u odnosu šestu i petu pada što je jako dobro, jer taj užasno osjetljiv resor očito je došlo do nekih pomaka, očito su odgovorni tamo shvatili i počeli sa pučkim pravobraniteljem surađivati, pa pravo na obnovu, pa osobe lišene slobode, graditeljstvo i stambeno zbrinjavanje, sve djelatnosti sa više od stotinu predmeta na stolu pučkog pravobranitelja. Po sadržaju i problemima neočitovanju državnih institucija, ne dostava odgovora i ukazuju na sadržaj dugotrajnost postupka. Javljaju se i nova područja koja oni nazivaju ne klasičnim upravnim tijelima kao što su komunalna i druga javna poduzeća, ustanove, banke, obrazovne, zdravstvene i socijalne ustanove. Po prvi puta i ovo područje nam pučki pravobranitelj ukazuje i da tu postoje problemi gdje očito državna birokracija, odnosno birokratski postupak iz državne birokracije dolazi i ove djelatnosti. I to ćemo primiti k znanju? Nedostatak potrebne komunikacije između upravnih tijela i građana. Tko je za to kriv? Što su mutavi ti ljudi koji rade u državnoj upravi da ne znaju komunicirati s građanima? Europski sud za ljudska prava donaša presude i određuje odštete građanima Hrvatske zbog dugotrajnosti sudskih postupaka. Ali za Boga miloga 4 godine pučki pravobranitelj je na to ukazivao. Sada kada plaćamo stotine tisuća EUR-a odštete presudama presudama Europskog suda a sad i našeg pravosuđa još se ne zapitamo dokle ćemo u proračunu morati i za to osiguravati sredstva da dajemo odštetu našim ljudima jer naše pravosuđe je dugotrajno. Česta i brza promjena zakona, preslikavanja tuđih modela pod pritiskom Europejaca ne sagledavajući ukupnost domaćeg pravnog sustava i pravne kulture. Često mijenjamo zakone petom brzinom i upozorava nas da državna uprava nije dovoljno stručno pripremljena da guta tu brzinu naročito kada u naš pravni sustav ugrađujemo, usađujemo I opet je 5 konkretnih prijedloga pučkog pravobranitelja. Prvi nam piše: «Ljudi dajte za Boga miloga u javnoj upravi počinjite primjenjivati i poštivati Zakon o općem upravnom postupku.» Posebice članak 8. jer tu počinju problemi. Kažu nam da trebamo u što kraćem roku po zaprimanju zahtjeva stranka provede postupak po odredbama tog istog zakona kako bi što kompletniji predmet čekao konačno rješenje. Upućuju nas i na to da zakon o ovom postupku, općeupravnom postupku sam po sebi je dobar, ali da državna uprava i tijela javnih ovlasti njega ne provode. Gdje je problem? Gdje je rješenje problema ako ne u izvršnoj vlasti? Dakle radi se o prijedlozima koji ne zahtijevaju promjenu zakonodavstva, ustroja i čarobne riječi odgovornosti. Nemoć i nesposobnost da se stanje opisano u ovom izvješću bitnije unaprijedi proizlazi iz zapuštenosti upravne funkcije u rješavanju upravnim stvarima. Ova rečenica je citat iz izvješća. I to ćemo primiti k znanju. I na kraju Ustavni sud Republike Hrvatske 20. lipnja prošle godine dao je izvješće i podsjetio nas je da su oni svojom presudom 1998. ukinuli članak 40. stavak 2. zakona, neću reći kojeg, možda netko i se sjeti uz očekivanje da u roku 6 mjeseci Sabor izmijeni poništene odredbe. Radi se o neposrednom interesu nekoliko tisuća građana koji mogu i ostaju bez stanova uz upozorenje iz hrvatskog pravosuđa da suđenje u tim predmetima gotovo da nije moguće dok Sabor ne izmijeni taj zakon odnosno zakonski ne riješi rupu koja je u tom propisu nastala. Ustavni sud ove države 1998. 20.6. izvješće tog istog Ustavnog suda koji konstatira da samo Hrvatski sabor može riješiti ovaj problem. To je predmet izvješća pučkog pravobranitelja koji nas moli, moli nas: «Dajte zakonskom inicijativom uredite zakonski problem koji je nastao ukidanjem članka 40. stavak 2. Zakona» a koji se odnosi na stanarska prava onih koji stanuju u oduzetim stanovima. Što još Ustavni sud i pučki pravobranitelj trebaju napraviti da u ovom Parlamentu to bude točka dnevnog reda? Vlada je rekla da neće predložiti taj zakon jer ne prihvaća ovo izvješće nego ga prima k znanju. Možda ima dobrovoljca koji će napisati taj zakon jer Vlada neće kako bi konačno omogućili i hrvatskom pravosuđu da donosi presude, a oslobodili pučkog pravobranitelja da godinama na to upozorava. Ako ćete dići ruku za primanje k znanju sjetite se 2 tisuće 67 građana, predmeta sa vjerojatno 3, 4 tisuće građana, ljudskih sudbina je u pitanju, a ne izvješće pučkog pravobranitelja. Hvala lijepa. riječ. Gospodin zastupnik Gordan Maras.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani pučki pravobranitelju, kolegice i kolege zastupnici. Možemo li mi večeras razriješiti jednu dilemu, ja vas lijepo molim, ne radi mene nego radi građana Republike Hrvatske koje mi predstavljamo u ovom Hrvatskom saboru. Da li ima smisla, ima li rezona primiti k znanju izvješće pučkog pravobranitelja koje govori o povredama ljudskih prava u našem društvu, Je li ima smisla znati da se povrede ljudskih prava događaju konstantno, stalno, uporno i to primati k znanju i istodobno biti predstavnik tih građana u zakonodavnoj vlasti? Čak ni to nije sve. Kolegice i kolege Ustav Sabor ovlašćuje da nadzire, drugim riječima kontrolira rad hrvatske Vlade. Znači ministarstava, uprave i nije moguće primiti k znanju i reći nikom ništa. Obveza ovog Sabora je kad to primi k znanju da nešto učini prema onima koji su odgovorni za to stanje, a to je Vlada Republike Hrvatske. Ako je Klubu HDZ-a a to sam čuo u govoru predstavnice Kluba da će izvješće primiti k znanju, važnije stajalište Vlade ili ne daj Bože predsjednika njihove stranke kao zapovjednika bojnog broda od stanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj onda taj Klub zaista kaže nećemo vršiti nadzor i kontrolu nad radom Vlade mada je to naša ustavna obveza. Mada je to naša ustavna obveza. Najprije pučki pravobranitelj vrlo jasno kaže da izvješće nije sastavljeno na dojmu. Nije to njegov dojam. Izvješće je sastavljeno na temelju pritužbi građana Republike Hrvatske kako im država služi, kako mogu ostvariti svoja prava. I on čak i u postotku kaže negdje više od 70% tih građana je u pravu kad se tuži na postupanje njihove države prema njima, a mi kažemo da ćemo to primiti k znanju. Ovo izvješće na žalost ne pokazuje da se ljudska prava u Hrvatskoj ostvaruju lakše i bolje nego prethodne godine. Dakle, nema pomaka. Čak ne možemo kako je onaj student tražio od profesora nakon 10 puta što je došao na ispit pa mu profesor kaže kolega još niste zadovoljili. Ima tu malo pomaka ali niste zadovoljili da prođete, a on kaže dajte mi zabilježite taj mali pomak. Vladi se ne može zabilježiti ni mali pomak u zaštiti ljudskih prava prema izvješću pučkog pravobranitelja. Naravno treba odmah reći da to zaista nije potpuna analiza ostvarivanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, jer naprosto ovdje se radi u pogledu sa negativne strane, jer se pučkom pravobranitelju javljaju zaista siromašniji, socijalno ugroženi građani. Nije pučki pravobranitelj ni jedan primjer naveo da mu se obratio bilo koji moćnik, tajkun, poduzetnik ili tako za zaštitu njegovih prava, nego to su uglavnom obični prosječni građani Republike Hrvatske. Naša indolencija prema Vladi u nadzoru toga nije dozvoljena, a sada neke primjere. Recimo na stranici Uprava za obnovu obiteljskih kuća pravobranitelj kaže da je da je u drugostupanjskom postupku u 2007. godini čekalo 13945 predmeta što je značajno više nego u 2006. godini. A radi se o Upravi za obnovu obiteljskih kuća. Je li zaista netko može misliti da ima značajnijeg ljudskog prava od doma, obnovljene kuće. Je li to dozvoljava našu indiferentnost? On i tvrdi u svojem izvješću, tražene podatke Hrvatskom saboru pučki pravobranitelj ponavlja stalno u izvješćima. Takav Takav stav u vezi sa ovim pitanjem mora biti preciziran kroz zaključke Hrvatskog sabora. Mora se posebno o toj materiji zatražiti izvješće Vlade Republike Hrvatske ili evo ovaj citat. “U 2007. godini nastavljen je trend povećanja broja pritužbi na subjekte koji ne spadaju u uži klasični krug upravnih tijela, a itekako utječu na život i prava građana.“ Mi u Hrvatskoj zaista često donosimo zakone da nismo ni svjesni šta će i kako će oni proizvesti učinke. Mi osnivamo tijela, upravne organizacije, upravna tijela, agencije itd. a da nikoga ne nadzire ili mi ne tražimo od Vlade Republike Hrvatske da nam da izvještaj kako ta tijela rade i kako ostvaruju svoju zadaću. To su uglavnom one ustanove koje od nas dobiju javne ovlasti, pa često maltretiraju građane, komunalne ili druge kroz razne načine. Mi i preko toga prelazimo i kažemo to ćemo primiti k znanju, a onda ćemo za par dana kao što je kolega Kajin već danas rekao čuditi se kako građani ne poštivaju saborske zastupnike i Sabor kao hrvatsku instituciju najviše predstavničko tijelo građana. Ne možemo, a ne primijetiti da mi ne činimo dovoljno za te građane baš onda kad nam ukazuje pučki pravobranitelj. Imam nešto što ne stoji ovdje, ali sam se uvjerio hodajući po Lijepoj našoj. Kolegice i kolege, u Hrvatskoj još postoji značajan broj kuća, domaćinstava, čak i sela kojima ova Hrvatska nije osigurala mrežu niskonaponsku. Dakle, nije dovela struju. Ima, ima i toga. Je li se mi mirimo s time? Jedna od zadaća Hrvatskog sabora da prati na ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske, da osigura približno iste uvjete za život građanima ove zemlje. A sada ovdje se potvrđuje da znate da ima sela i mjesta koja nemaju mrežu niskonaponsku. Pa ne možemo prelaziti preko toga. To saznanje zahtjeva od nas da tražimo od Vlade kad će to riješiti. Nismo mi siromašna zemlja da to ne možemo riješiti. Ima još takvih stvari. Poštovane kolegice i kolege, nemojmo primati k znanju. Formirajmo radnu skupinu, pripremimo zaključke, dajmo da nam Vlada u roku 5, 6 mjeseci nemojmo siliti mjesec dana da odgovore po pojedinim stavkama ovdje koje se iz godine u godinu ponavljaju koje mi proučimo, pročitamo i primimo k znanju, donesemo formalno zaključke i čekamo slijedeći izvještaj. To nije napredak. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. Uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Leko, Josip Onda replika uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Pa nekoliko govornika prije kolege Leke i on zapravo izrazili su eto tako jednu žalost što je Vlada predložila Saboru ovakav zaključak da se ne prihvati, nego primi na znanje Izvješće pučkog pravobranitelja. Međutim, nije problem kakav je predložila zaključak Vlada, nego će biti problem kakav će zaključak prihvatiti Parlament. Ja polazim od devedeset i drugog članka Ustava koji kaže da je pučki pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupcima pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti. Pučki pravobranitelj nije izvješće dostavio Vladi na prihvaćanje, nego Hrvatskome saboru. Zato mislim da je potrebno uz to što se prihvati samo izvješće, Parlament bi trebao zadužiti Vladu kao izvršni organ da otkloni prepreke koje se javljaju u komunikaciji između pučkog pravobranitelja i državnih institucija i da predloži i eventualne izmjene zakona, sve u skladu sa ocjenama i prijedlozima koje su iznesene u ovom izvješću. To je pravo Hrvatskoga sabora i mi bismo zapravo trebali tako formulirati zaključak, a ne se povesti za zaključkom Vlade jer Vlada nije nadležna da prihvaća izvješće pučkog pravobranitelja.

u svakom pogledu. To je već prijedlog išao pred Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ojačati ga kadrovski, materijalno i napokon ga smjestiti tako da bude lako pristupan i nama i građanima. Ovo gdje sada radi i djeluje pučki pravobranitelj govori o odnosu ovog Sabora prema toj instituciji. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sad nastavljamo s raspravom, uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani pravobranitelju. Pa, evo nakon već duže rasprave o izvješću pučkog pravobranitelja. Moram priznati da kad bi se samo osvrnula na ovu raspravu, a da nisam pročitala izvješće, imala bih osjećaj da u Republici Hrvatskoj baš nigdje ništa nije u nijednoj instituciji nije kako treba. Naime, izvješće pučkog pravobranitelja je vrlo detaljno, a iz njega je razvidno da građani još uvijek nedovoljno znaju o samoj instituciji pučkog pravobranitelja unatoč prisutnosti u medijima te je pučki pravobranitelj u cilju što boljeg informiranja šire javnosti o djelokrugu rada pučkog pravobranitelja tiskao 10 tisuća dodatnih letaka pod nazivom "Što može za vas učiniti pučki pravobranitelj". Mislim da je to od izuzetne važnosti, a taj letak je također uputio centrima za socijalnu skrb, područnim uredima državne uprave itd. S osobitim zadovoljstvom mogu istači da je ured pučkog pravobranitelja tiskao letak na Brailleovom pismu kako bi omogućio lakše informiranje slijepim osobama, a letak je također snimljen i u zvučnoj verziji zbog što boljeg informiranja slijepih osoba koje ne poznaju Brailleovo pismo. Nadalje, kako bi uspostavio normalnu komunikaciju s osobama oštećena sluha i govora, ured je 4 savjetnice uputio na tečaj znakovnog jezika, što je isto tako za veliku pohvalu. Ja ću se, evo vrlo kratko osvrnuti na područje u kojem pučki pravobranitelj u svom izvješću govori o zaštiti osoba s invaliditetom. Naime, vidljivo je da je pučki pravobranitelj zajedno sa svojim suradnicima učestvovao na radionicama, okruglim stolovima, tribinama i simpozijima na koje su ga pozivale udruge osoba s invaliditetom, a također je iz izvješća i vidljivo s kojim problemima se osobe s invaliditetom susreću, odnosno što su udruge, pa i same osobe s invaliditetom istakle na tim seminarima, okruglim stolovima itd. Moram priznati da se ovdje u izvješću pravobranitelj dotakao svih segmenata, takoreći svih segmenata života osoba s invaliditetom se, dakle i same osobe s invaliditetom i njihove udruge vjerojatno tih svih segmenata života dotakle. Želim reći da činjenica je da kada su u pitanju osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, nažalost još uvijek svi problemi doista nisu riješeni i još je puno toga s čim se osobe s invaliditetom susreću i puno problema koje još uvijek rješavaju na vrlo težak način. Ali, poštovane kolegice i kolege, ja moram ovdje istaći da od svih ovih problema koji su ovdje navedeni da se većina njih danas uspješno Hvala vam o sprječavanju barijera, o uklanjanju barijera u Hrvatskoj se tako reći nije niti govorilo. Danas ovdje moram spomenuti, evo i naše zlatne paraolimpijce koji su osvojili u Pekingu 3 zlatne medalje i jednu srebrnu pa da im nije bilo omogućeno da mogu doći do svojih mjesta gdje mogu trenirati od njihovih zlatnih medalja medalja ne bi bilo ništa. Želim samo reći da su se i na području sporta i na području neovisnog življenja i na području svih drugih segmenata ipak da se vide veliki pomaci. Od projekta koji je Vlada Republike Hrvatske o pristupačnosti gradovi, dakle "Pristupačna Hrvatska" se zove projekt u kojem je Vlada Republike Hrvatske zajedno sa gradovima prilagođavala lokalnu zajednicu. Mislim da ne trebam posebno govoriti jer taj projekt je doista obišao cijelu Hrvatsku i o njemu se puno zna i danas ipak kad dođete i u Split i u Makarsku i u bilo koji drugi grad, ipak se vidi da se osobe s invaliditetom lakše kreću po cijeloj Hrvatskoj. Projekt "Osobni asistent" koji je 350 ljudi izvukao iz kuće, dakle koji su prije samo desetak godina živjeli u svojim stanovima i u svojim kućama i nisu izlazili uopće iz njih. Vlada Republike Hrvatske je omogućila da se osigura novac, da evo još uvijek kao pilot projekt, a nadamo se do kraja ove godine da će se to pretočiti i u zakon, da ipak 350 ljudi može živjeti život dostojan čovjeka. I samo ću kratko još ovdje spomenuti što je napomenuo i pučki pravobranitelj. Da su se udruge i osobe sa invaliditetom žalili na lošu primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ja mogu reći jer sam i dugi niz godina radila upravo na ovom području, da nije baš u potpunosti točno da se ovaj zakon ne primjenjuje. Naravno i osobe sa invaliditetom su vjerojatno donošenjem ovog zakona očekivale da će se u vrlo kratkom periodu i to drastično smanjiti nezaposlenost što svakako nije moguće, ali Fond za profesionalnu rehabilitaciju izdvaja velika sredstva. U ovoj godini iz državnog proračuna 68 milijuna kuna za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, dakle za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. To nisu mala sredstva s obzirom da jedan dugi period uopće nije postojao postojao način poticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom. I mogla bih tako u nedogled, kada bi se doticala baš svakog segmenta života osoba sa invaliditetom. No na kraju želim reći da mi je posebno drago što će i novo zapošljavanje u Uredu pučkog pravobranitelja, a i evo kao što je rekao gospodin pučki pravobranitelj nadamo se skoro rješavanje poslovnog prostora, pomoći pri što boljem i kvalitetnijem radu pučkom pravobranitelju. Hvala.

Uvažene kolegice i kolege, iz ovog izvješća vidljivo je da je broj pisanih pritužbi u odnosu na 2006. godinu u laganom porastu. Zaprimljeno je 223 više u odnosu na prethodnu godinu. Građani se obraćaju pučkom pravobranitelju isključivo kada naiđu na probleme u postupcima pred upravnim tijelima. Godišnje izvješće o radu na ovim pritužbama daje dojam da je stanje uprave i stupanj zaštite ljudskih prava vrlo loše što je samo dio prave slike stanja. Od ukupno 1878 novih pritužbi građana u 2007. godini, 372 se odnosi na postupanje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, bivšeg Ministarstva mora, prometa i razvitka i to dviju uprava, Uprave za prognanike, povratnike i izbjeglice i Uprave za obnovu obiteljskih kuća. Budući da se broj pritužbi na rad ministarstva tijekom godina ne smanjuje već se samo mijenja struktura pritužbi, tada se učestalo ponavljaju nepravilnosti u radu navedenih ovih dviju uprava, pučki je pravobranitelj više puta o ovim problemima obavijestio sada bivšeg ministra i predložio mu da se osobno uključi u rješavanje uključenih problema te da se sporna pitanja rasprave na zajedničkom sastanku, no na žalost bez uspjeha. Odgovornost ministra je da se upozna sa problemima unutar svog resora. Ministar nije poduzeo ništa u pravcu nagomilanih problema niti je pokazao interes za suradnju s pučkim pravobraniteljem. Od svih ministarstava ovo ministarstvo zapravo samo dvije uprave u njegovu sastavu, trpi najozbiljnije kritike zbog nepravilnosti u radu. Problemi u radu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, dakle bivšeg ministarstva, Uprave za prognanike i Uprave za obnovu bili su predmetom analize i međunarodnih organizacija i tijela. Republici Hrvatskoj je već određeno isplatiti naknadu nekim građanima koji su vodili dugotrajne upravne postupke i upravne sporove. S obzirom na činjenicu iznesenu u ranijim izvješćima, da se u predmetima obnove i stambenog zbrinjavanja radi pretežito o zahtjevima građana srpske nacionalnosti, problem ima dodatnu težinu. Zajednički i najozbiljniji problem u radu ovih dviju uprava jest dugotrajnost postupaka zbog čega je u većini predmeta utvrđena opravdanost pritužbi i kršenje ljudskih prava. pažljivo prati razvoj i stupanj poštivanja ljudskih prava posebice u ovoj oblasti, što je razvidno iz nekoliko dokumenata koji se odnose na stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, a u vezi s procesom pristupanja Europskoj uniji. Stoga je moguće predvidjeti da će Republika Hrvatska biti suočena sa ozbiljnim prigovorima koji će biti prepreka bržem učlanjenju u Dugotrajnost postupaka koje vodi Uprava za prognanike razlog je obraćanja građana pučkom pravobranitelju već godinama. Tijekom 2007. zaprimljeno je 208 pritužbi. Valja imati u vidu da su tužitelji iz ruralnih područja poharanih ratom, uglavnom starije dobi, neinformirani, neuki i slabog imovnog stanja pa se uglavnom ne mogu obratiti odvjetnicima, a o ulozi pučkog pravobranitelja saznaju kada se postupak vodi već godinama. Ova uprava nije osposobljena svladati zadatak koji je pred njom. Nadležni ministar je tijekom više godina višekratno upozoren na ovu činjenicu, ali nije poduzeo potrebne mjere radi rješavanja ovog problema. U 2007. godini podnesena je 131 pritužba osoba lišenih slobode što u odnosu na 2006. godinu predstavlja blagi pad. Jednako kao i u prethodnim godinama, pritužbe se u većini slučajeva odnose na smještaj neprimjeren ljudskom dostojanstvu i zdravstvenim standardima, zdravstvenu zaštitu, boravak na otvorenom, radni angažman itd. Broj novih predmeta u kojima je pučki pravobranitelj postupao, a koji se odnose na postupanje policijskih službenika posljednjih godina bilježi porast. No iako se u odnosu na pojedina druga područja radi o relativno malom broju predmeta, tendencija porasta kao i gotovo svakodnevni napisi u medijima te suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova naročito s Odjelom za unutarnju kontrolu, nedvojbeno ukazuju na nužnost poduzimanja određenih mjera i aktivnosti u ostvarivanju uvjeta u kojima će nezakonito postupanje policijskih službenika ili prekoračenje policijskih ovlasti biti svedeno na najmanju moguću mjeru. Transparentnost postupka i njegova učinkovitost i dostupnost građanima što će nedvojbeno doprinijeti jačanju povjerenja u rad policije, trebaju biti imperativ svakoj državi kojoj vladavina prava predstavlja najvišu vrednotu ustavnog poret U svezi navedene problematike pučki je pravobranitelj u više navrata Ministarstvu unutarnjih poslova također upućivao preporuke. Na kršenje prava građana zbog dugotrajnosti upravnog rješavanja jednako tako upozorava se već četvrtu godinu kroz godišnje izvješće o radu. Sva izvješća sadržavala su i prijedloge mjera za promjenu takvog stanja. Većinu tih mjera bilo je moguće provesti u relativno kratkom roku, relativno neovisno ili paralelno s drugim reformama i promjenama u upravi. Na nužnost tih mjera ukazale su i presude Europskog suda za ljudska prava. Temeljna poruka presuda Europskog suda je da je država odgovorna za kršenje ljudskih prava ako građani u razumnom roku ne mogu ostvariti svoja prava i pravne interese. Neažurnost sudova i dugotrajnost sudskih postupaka na što ukazuje i velik broj pritužbi kao i statistički podaci o radu sudova i dalje je za građane najveći problem. Ono što nije neminovnost i što je nedopustivo za državu vladavine prava je isto tako podjela na siromašne i slabe i bogate i moćne pred državnim tijelima koja odlučuju o njihovim pravima i pravnim interesima. Država mora stvoriti uvjete i urediti upravu i sudstvo na način koji će garantirati stvarnu i efektivnu jednakost svih pred zakonom. Država mora ukloniti uzroke koji dovode do ili pogoduju korupciji i pristranosti, i ne objektivnosti ili otežavaju otkrivanje i sankcioniranje takvih pojava. U Strategiji borbe protiv korupcije potrebno je stalno preispitivanje i usavršavanje zakona i drugih propisa, te odgovarajućih politika. Ovo izvješće ne sadrži podatke o broju pritužbi pripadnika nacionalnih manjina. Međutim je u nekim upravnim oblastima udio pritužbi pripadnika srpske manjine u ukupnom broju pritužbi velik. To se prije svega odnosi na pitanja ostvarivanja iz prava mirovinsko invalidskog osiguranja, povrata imovine, obnove stambenog zbrinjavanja i statusnih prava. Stoga je i programe dovršetka procesa obnove rješavanje velikog broja zaostalih drugostupanjskih predmeta i postupke stambenog zbrinjavanja valja provoditi strogo poštujući postupovne propise uz efektivnu mogućnost korištenja prava na žalbu i druge oblike pravne zašite. Tako postupanje treba ojačati pa i vratiti povjerenje u institucije države i onim građanima koji godinama ne uspijevaju ostvariti temeljne uvjete za povratak i normalan život tj. prava koja ima jamče zakoni Republike Hrvatske i programi Vlade Republike Hrvatske. Ovo izvješće treba prihvatiti i shvatiti kao još jedno upozorenje pučkog pravobranitelja da je stanje uprave i stupanj zaštite ljudskih prava na vrlo niskoj razini i da je krajnje vrijeme uvažiti sugestije i preporuke pučkog pravobranitelja kako bi se stvari počele mijenjati na bolje. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Božica Šolić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine pučki pravobranitelju, kolegice i kolege zastupnici. Svoje izvješće ću skratiti, ali one važne crte što se kaže reći ću večeras. Na samome početku želim istaknuti da je ovo izvješće o radu pučkog pravobranitelja napravljeno vrlo cjelovito gdje imamo niz podataka koji su prikazani brojčano, tabelama pa i opise i prikaze točno pojedinih predmeta. U 2007. godini na koju se i odnosi ovo izvješće zaprimljeno je i skupljeno tisuću 878 pisanih pritužbi. Riješeno je tisuću 354, a ostalo je za riješiti 524 predmeta, te smatram da to i nije preveliki broj, jer priznajmo da nam je cijeli život protkan predmetima. Na primjer kada vadite putovnicu, osobnu iskaznicu, mijenjate tu osobnu iskaznicu, prijavljujete rođenje djeteta, ne da Bože prijavljujete činjenicu smrti, sve su to upravni postupci sve je to uprava. ne bih se složila da pod tim pritužbama možemo ocjenjivati stvarno stanje stvari, kao što su to neki kolege prije mene govorili. Na primjer, kada gledamo tabelu pritužaba vidimo da se u mirovinskome broj pritužbi smanjio više od polovice, ali zasigurno će umirovljenicima pomoći i imenovanje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom budući je poznato da veliki broj umirovljenika su osobe sa invaliditetom. Izdvojila bih iz ovog izvješća za moje područje najvažnije i za moj kraj iz kojeg dolazim, a odnosi se na imovinu koja je oduzeta za vrijeme komunističke Jugoslavije. Vidljivo je iz izvješća da je za ovo područje broj novo zaprimljenih predmeta 39, a iz ranijih godina u radu je 22 predmeta. … građane pravobranitelju odnose se pretežno na odugovlačenje postupaka, pred prvostupanjskim i drugostupanjskim tijelima kao i na opstrukciju postupaka povrata oduzetih nekretnina te je došlo do izražaja nezadovoljstva prijašnjih vlasnika vezano uz opstrukcije povrata i poljoprivrednog zemljišta. No tu treba naglasiti da lokalne jedinice imaju veliki utjecaj što se tiče povrata poljoprivrednog zemljišta, jer s njim raspolažu kao npr. u Gradu Zagrebi područje poljoprivrednog zemljišta u Kupinečkom Kraljevcu i Brezovičko polje gdje je već dugo traje postupak povrata. U ovoj problematici da bi se ubrzao povrat poljoprivrednog zemljišta i vratio stvarnim vlasnicima prostora ima naravno u Ministarstvu pravosuđa tj. u Upravi za građansko pravo. U izvješću je navedeno nekoliko slučaja no ja ih neću ovdje prepričavati nego me veseli što se uspješno provodi cjelokupna reforma pravosuđa i uprave i nadam se i sigurna sam da će i ovaj problem biti riješen. Važno je na kraju istaći da je u državnom proračunu za 2007. godinu pučkom pravobranitelju osigurano za rad ureda 5 milijuna 807 tisuća kuna, a za 2008. godinu osigurano je 6 milijuna 976 tisuća kuna, te se omogućuje i u ovoj godini da se zaposli zaposli još službenika što smatram da se vodi briga o proširenju i djelokrugu Ureda pravobranitelja. I na kraju primam na znanje izvješće pučkog pravobranitelja za 2007. godinu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Marijan Jurjević, koliko vidim nema ga. Gubi pravo na raspravu. Uvažena zastupnica Milanka Opačić. Vidim nema je. Gubi pravo na raspravu. Uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite.

na početku svoje rasprave reći ću da se nikako ne mogu složiti sa tvrdnjom iznijetom u ovome izvješću da građani još uvijek nedovoljno znaju o instituciji pučkoga pravobranitelja jer smatram da u tom slučaju dio odgovornosti ako je tome tako leži i na samom pučkom pravobranitelju pa onda i na nama koji smo, dakle Hrvatskome saboru koji je, pučkom pravobranitelju sukladno Ustavu kojeg je Hrvatski odredio kao opunomoćenika koji štiti ustavna i zakonska prava građana pred tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima. Ovo opsežno izvješće na 210 gusto pisanih, tiskanih stranica pisano je kaže pučki pravobranitelj citiram: «ponešto drugačijom metodologijom dano u 6 dijelova». Iako je pučki pravobranitelj danas u svom uvodnome izlaganju rekao da je metodologija standardna. Nema veze. Na metodologiju nemam primjedaba, ali u svojoj raspravi želim ukazati na nekoliko činjenica. Selektivnost u pristupu činjenica danih u izvješću iz kojih je vidljivo da ono što želimo znati znamo, a ono drugo što ne želim istaknuti da znamo ne znam ili prešućujem. Za ilustraciju navodim sljedeće primjere. U djelu trećem u kojem je dana analiza po pravnim područjima pod naslovom Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka prva rečenica glasi, evo upravo jedna od kolegica ju je malo prije citirala: «Od ukupno tisuću 878 novih pritužbi građana u 2007. godini, 372 ih se odnosi na postupanje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, u zagradi bivše Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka RH, zatvorena zagrada», završavam citat. Pa se pitam čemu ovakav pristup kad dobro znamo da je novo ministarstvo u čiji su sastav ušle dvije uprave, a radi se o upravi za prognanike, povratnike i izbjeglice i upravi za obnovu obiteljskih kuća u kojima pučki pravobranitelj utvrđuje najviše pritužaba građana u poštivanju odnosno kršenju njihovih ustavnih i zakonskih prava. Dakle ovo novo ministarstvo osnovano je u siječnju 2008. godine. Pri tome ne sporim pravo pučkom pravobranitelju da iznese svoja iskustva u suradnji sa ministrom u čijemu su se resoru nalazile navedene dvije uprave u 2007. godini. Ali u čemu, ali čemu u izvješću o radu za 2007. prejudicirati i anticipirati i buduću suradnju s novim ministrom novog ministarstva u 2008. ostaje mi nejasno. Samo zato što je, što je pučkog pravobranitelja na sastanak trebao primiti pomoćnik ministra u Ministarstvu koje se u to vrijeme ustrojava. I ilustracija drugog slučaja. Vlada Republike Hrvatske predočila je ovom Visokom domu Plan usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije za 2008. godinu u veljači ove godine. Ovo izvješće nosi nadnevak 31. ožujak 2008. Kako je pučki pravobranitelj znao da je u pripremi Zakon o suzbijanju diskriminacije koji predviđa i daje novu ulogu pučkom pravobranitelju što stoji u ovom izvješću, smatram da je pučki pravobranitelj jednako tako mogao znati, čak i znao da je u pripremi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, racionalizacija mreže sudova i drugi zakoni o čijoj pripremi iz samo njemu znanih razloga nema niti riječi. Prešućivanje ovih činjenica poglavito u dijelu u kojem pučki pravobranitelj daje ocjene i prijedloge, otvara prostor za konstatacije i kvalifikacije stanja u državnoj upravi koja je pučki pravobranitelj izrekao i u svome izvodnom, uvodnom izlaganju pa ih neću ponavljati. Uglavnom ona ne ona ne ostavljaju ni tračak nade da se stanje u poštivanju ustavnih i zakonskih prava građana može promijeniti i poboljšati sa čime se nikako ne slažem i ne mogu složiti. I još jedna mala primjedba. Kad govorimo o financijskom dijelu izvješća, izvješće se zadržalo samo na planiranim veličinama osiguranim u Državnom proračunu za 2007. godinu ali ne na i realiziranim i utrošenim. Naime pozdravljam suradnju koju je Ured pučkog pravobranitelja ostvario s misijom OESS-a u Republici Hrvatskoj na projektu «Program pružanja institucionalne potpore za 2006. i 2007. pučkom pravobranitelju» i donaciju u iznosu od 2006, koja je, citiram: «omogućila rad na terenu tj. posjet i obilazak županija». Pitam se nije li za županije, za obilaske županija bilo sredstava i u redovnima jer sam u Prijedlogu godišnjeg obračuna državnog proračuna za 2007. godinu koji je Vlada dostavila ovom Visokom domu na raspravu i usvajanje, našla podatak da je od planiranih 6 milijuna 242 tisuće 900 kuna u proračunu za 2007. utrošeno 5 666 kuna ili 90,26% od plana. Pa postavljam pitanje gdje je nastala razlika i zašto? I da skratim svoje izlaganje. Iz svih ovih razloga i podržavajući mišljenje hrvatske Vlade primam na znanje izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu.

odvjetnik gospodina pučkog pravobranitelja ali ja sam njegovo izvješće shvatio na način ne tako da se ne može ništa promijeniti u radu državne uprave nego baš upravo suprotno. Da se mora promijeniti način na koji ova državna uprava funkcionira. Ako vi kao građanin šaljete zahtjev, ako ne dobivate odgovore godinama kada se radi o temeljnim pravima naših ljudi; stanovanje, obnova kuća. Godinama vam ne odgovaraju iz Ministarstva ili vam odgovore i kažu samo da nemate pravo na to. Niti da li se imate kome pravo žaliti niti kako to pravo na koje ste mislili možete ostvariti? Onda to meni govori da državna uprava ne radi korektno svoj posao. I ja sam tako shvatio pučkog pravobranitelja i podržavam ga u tome da se takav način rada ove administracije promijeni. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvaženi, replika uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Replicirao bih kolegici koja je rekla da izvješće pučkog pravobranitelja ne ostavlja nade da se stanje u državnoj upravi može promijeniti. Meni upravo to izvješće i ono što je pučki pravobranitelj napisao u svom izvješću daje nadu građanima da netko vidi što se događa i da im netko želi pomoći a stav Vlade ovako da prima na znanje, a ne da prihvaća ovo izvješće tu nadu u svakom slučaju smanjuje. A naš predsjednik Zoran Milanović je ako se sjećate na 1. sjednici u završnom obraćanju rekao: «Što se tiče Vlade mi nemamo nade». **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku uvažena zastupnica Suzana Vardić Bilić. Izvolite. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Onda idemo dalje s raspravom. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. A onda je na redu uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi pravobranitelju i zamjeniče. Danas je o ovoj temi dosta govoreno u ovoj našoj sabornici, a neki su i iskoristili temu da bi i neke druge riječi rekli o kojima se želim osvrnuti i na kraju svojeg izlaganja. Prvo, Izvješće pučkog pravobranitelja je tema ove rasprave je korektno, precizno prikazuje probleme, moguća rješenja i prijedloge koje u svakom slučaju treba razmotriti, a u najvećem broju i prihvatiti. Međutim, nije to problem i ne treba se oko tog problema koncentrirati. Ovo se može zatvorenih očiju dignuti ruku i riješili smo problem. Problem je što je institut pravobranitelja u Hrvatskoj devalvirao. Dakle, institut ovlaštenika Hrvatskog sabora najvećeg ili najvišeg zakonodavnog tijela u Hrvatskoj se sveo na funkciju svete vodice, odnosno nije na razini današnjeg vremena i veličine problema u hrvatskom društvu koje treba riješiti, odnosno ovlaštenja da budem precizan pučkog pravobranitelja nisu na razini vremena i problema koje treba riješiti. Ako pogledate malo grafikone vidjet ćete da imamo pučkog pravobranitelja za Zagreb, za Zagreb. Pogledajte koliko imamo od ukupnog broja pritužbi iz Zagreba, a koliko je iz drugih dijelova Hrvatske. Drugo, nije točno da je bilo 258 pritužbi iz mirovinskog. Ove godine se rješavalo 456 predmeta, odnosno 2007. rješavalo se 456 predmeta iz mirovinske problematike, jer se rješavalo i 198 predmeta iz prošle godine koji nisu riješeni. Prema tome, možemo se brojkama igrati. Međutim, činjenica je da je to uvijek mirovinski problemi imaju gotovo četvrtinu ukupne problematike koju rješava pučki pravobranitelj. Međutim, vrlo mi je indikativno vrlo mi je indikativno da postoji, da se sve to opisuje na ukupno 5 stranica u ovom Izvješću. Opet ću reći da je izvješće profesionalno, korektno i precizno. Neću reći, ali mi je indikativno da ta problematika ima samo 5 stranica u ovom izvješću. Netko veli da količina ne znači i kvalitetu, ali znate ako imate toliki broj predmeta možda se je moglo ponešto više predmeta opisati intervencija pučkog pravobranitelja. Znate, ako i prihvatimo činjenicu da postoji manji broj predmeta iz mirovinskog sustava to ne znači da nam sustav bolje funkcionira u 2007. u odnosu na 2006. godinu. To može značiti i obrnuto. To može značiti da je došlo do manjka povjerenja građana u institucije sustava upravo zbog onog što sam na početku rekao. Zbog objektivne procjene da su ovlaštenja pučkog pravobranitelja u ovom trenutku previše mala u odnosu na probleme koje mi u Hrvatskoj imamo. To se nekad znate tamo do osamdesetih godina tumačilo ako ima veliki broj predmeta pa čak i neriješenih. Ako se sjećate onog pravobranioca samoupravljanja jel, to se tumačilo da je to povećanje razine demokracije jer se ljudi obraćaju jednoj instituciji koja je bliska građanima i to je povjerenje ljudi u sustav. E sad, ja znam da smo sad u vremenu u kojem imamo tržišno gospodarstvo, imamo demokraciju. Ali zašto to pravilo ne bi važilo i ovdje. Zašto tumačimo broj predmeta samo brojem problema. Zašto broj predmeta na tumačimo i povjerenjem građana prema instituciji. Dakle, dokle god to ne razgrnemo, dok to ne rasvijetlimo taj odnos ja si dozvoljavam pravo da i u osobno ime ispred Hrvatske stranke umirovljenika mogu govoriti da postoji postoji gubitak povjerenja građana Hrvatske ne samo u instituciju pučkog pravobranitelja, nego u mnoge institucije u Hrvatskoj. Znate, veoma me, pardon, volio bih da Vlada ispuni ono što je zacrtala u Akcijskom planu borbe a to je da da bolju, jaču, kvalitetniju ulogu pučkom pravobranitelju koji jeste naš ovlaštenik, ovlaštenik Hrvatskog sabora i koji bi morao imati više utjecaja na sva društvena zbivanja, odnosno na funkcioniranje sustava. Veoma me žalost da su se danas sa ove govornice vama i hrvatskoj javnosti obratili i kolega Kajin i kolega Pupovac koji su napali ne ovu ne ovu temu, nego napali su Prijedlog zakona o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe koji nije tema današnje rasprave i nije bila objedinjena rasprava. Ali ja moram kao predlagač tog drugog zakona koji će doći na ove klupe intervenirati i reći. Zar kolega Kajin traži što je on znao reći pravobranitelja za Istrijane prije nego umirovljenike, a umirovljenika ima onih koji su egzistencijalno ugroženi u Hrvatskoj oko milijun ljudi. Prema tome, gdje je tu sustav vrijednosti i gdje je tu težina problema? Dakle, ono bi moglo. Ja sam Istrijan, ali mislim da nam ne treba pravobranitelj, ali to bi moglo, ali ne može pravobranitelj za umirovljenike koji su gotovo i starije osobe koji su više od četvrtine građana Hrvatske. Znate, možda bi netko drugi htio pučkog pravobranitelja, pardon, pučkog pravobranitelja odnosno pravobranitelja za određenu određenu nacionalnu zajednicu prije nego za sve umirovljenike. Ja mislim da se tako nešto Hrvatska stranka umirovljenika i Hrvatska socijalno-liberalna stranka nije predložila. O tom ćemo raspravljati kad budemo o tome raspravljali, nego je predložila u funkciji dok pučki pravobranitelj nema ovlasti, veće ovlasti koje trebaju u ovom vremenu. Idemo na predlaganje specijaliziranih pravobranitelja, jer to nije kršenje postojeće pravne prakse. Mi ne pravimo, odnosno našim prijedlogom zakona ne radimo pravni presedan. Zašto? Pa zato što već imamo specijalizirane pravobranitelje za ravnopravnost spolova, za prava djeteta, imamo osobe sa invaliditetom. Prema tome, presedan je već već učinjen neovisno što naš Ustav poznaje samo pučkog pravobranitelja, odnosno ovlaštenika Hrvatskog sabora našeg ombudsmana. Prema tome, naše je legitimno pravo kao političke stranke da i kroz predlaganje zakona koji možda ne sjednu svakome u uho iniciramo promjene kako bi se zaista u institutu pučkog pravobranitelja dogodile promjene. zašto sutra u reformiranom tom sustavu ne bi jedan od zamjenika pučkog pravobranitelja bio specijaliziran, odnosno bio zadužen za mirovinska pitanja ako je to takav problem, a je. To je rastući problem jer i ta populacija u Hrvatskoj, građana Hrvatske raste. ne bih vas više u tom dijelu opterećivao mojim opservacijama, ali kažem još jednom na kraju, sigurno za ovo izvješće pučkog pravobranitelja hoću i osobno glasati, ja mislim da će i kolege iz HSLS-a to učiniti zbog ipak njegovih konkretnih prijedloga i konstruktivne karakteristike u odnosu na današnje postojeće probleme. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala vam lijepa potpredsjedniče. Iz vaše rasprave, poštovani kolega ja sam mogao iščitati da ćete se vi složiti sa izvješćem o radu pučkog pravobranitelja i ja vjerujem da ćete se utoliko i složiti sa sva tri zaključka koje je u proceduru uputio klub SDP-a, a drugi je da se zadužuje Vlada da podnese Hrvatskom saboru izvješće o poduzetim radnjama u tijelima državne uprave kako bi se to promijenilo jer to je zajednički interes i da se povećaju ovlasti pučkog pravobranitelja izmjenama i dopunama. Mislim da je to nešto gdje ne bi trebali politizirati jer oni koji su se obratili pučkom pravobranitelju za pomoć, a stali su prvi u obranu Domovine i nisu čekali ni minute, a sada 10 godina nakon Domovinskog rata još 5, 6 ili 7 godina rješavaju sporove, da to ne možemo samo primiti na znanje, da to moramo riješiti. Mislim da oni koji zaslužuju da dobiju krov nad glavom, znači koji imaju problema sa time, koji su se obratili za pomoć pučkom pravobranitelju, isto tako da to ne možemo samo primiti na znanje, nego moramo konstatirati kao činjenicu i da moramo to riješiti. Mislim da oni koji su se žalili za neefikasno pravosuđe ili žalili su se u pogledu neefikasnosti određenih tijela državne uprave isto tako zaslužuju određene promjene u tom smjeru i mislim da to ne možemo samo staviti da se primi na znanje, nego to moramo prihvatiti kao činjenicu i to zajednički moramo riješiti i utoliko je dužnost svih naših zastupnika ovdje u Hrvatskom saboru i veća da se te stvari promjene jer ja ne pristajem na argumentaciju da se ovo izvješće shvati kao atak ili kao kritiku vlasti, nego upravo na nešto što daje svjetlost i nadu da se neke stvari mogu i moraju promijeniti i utoliko molim i zastupnike HDZ-a

a jeste dobro slušali ono što sam govorio, vjerojatno ćemo se složiti da sam se ja ograničio izrekom zbog čega ću prihvatiti izvješće pučkog pravobranitelja, a isto tako mislim da sam dovoljno argumenata rekao zbog čega nam je institut pučkog pravobranitelja devalvirao u odnosu na vrijeme i probleme u kojima jesmo, koje treba rješavati. Prema tome, gledajte, nema dvojbe, na kraju ovo što ste predložili klub SDP-a, ali i klub HNS-a jeste ustvari i dio prijedloga koji je pučki pravobranitelj predložio ovom Hrvatskom saboru i pogledao sam te zaključke i nema definitivno ni jednog razloga da se ti zaključci ne usvajaju kakvi jesu. Ja uopće ne govorim kako će Vlada na njih reagirati, da li će joj biti prekratak ili predugi rok, ali činjenica je da govorim ovu diskusiju u svoje osobno ime, da ću ja te prijedloge zaključaka podržati, a kako će ispasti u glasanju ja to ne znam, ali mogu govoriti u svoje ime. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje s raspravom. Uvaženi zastupnik Bruno Kurelić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani pučki pravobranitelju, kolegice i kolege. Vrijeme je odmaklo. Ja sam zastupnik novak sam zastupnik novak i dobro je da je u svom uvodnom izlaganju pučki pravobranitelj objasnio svoju ulogu. Pa, to mi je pomoglo da lakše shvatim sadržaj njegovog izvješća. A što ja iz tog sadržaja mogu iščitati? Stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2007. operativni način rješavanja narušenih prava i prijedloge upravo tog pučkog pravobranitelja za što učinkovitije rješavanje narušenih ljudskih prava. Ali ono što mene iz ovog sadržaja zabrinjava zbirno pokazuje čestu nemoć građanina u potražnji za svojim pravima. Moć vlasti i njenu čestu bahatost prema tim istim građanima, zakržljalo sudstvo i čestu nemoć vaše institucije, gospodine pučki pravobranitelju, da kroz dodatne napore pokušate realizirati kontrolne mehanizme zaštite ljudskih prava. Naravno, u okviru vašeg mogućeg djelovanja. Koje su osnovne naznake odnosa Vlade te državnih tijela kao i tijela sa javnim ovlastima prema instituciji pučkog pravobranitelja kako se može iščitati iz vašeg izvješća. Prvo, ignoriraju vas, strana 11, bivše Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske i njegov ministar. Drugo, na vaše upite ne odgovaraju vam ili čine to reda radi. Brojni su u ovom izvješću primjeri za ovu konstataciju. I treće, slabo usvajaju vaše preporuke za nužnim izmjenama propisa koji bi popravili negativnu situaciju u društvu. kad se svemu ovome dodaju učinci dinamike djelovanja sudstva, počinje ples u kojem takvo sudstvo prečesto gazi noge građanstvu, predmeti odlaze u zastaru ili počinjemo sa novim i novim igrama. Naši Europski prijatelji shvatili su tu našu praksu, a našim građanima čak daju preporuke da se mogu obraćati europskim institucijama i direktno ukoliko procesi predugo traju, što čini izuzetak, to sami znate. I kako onda ocijeniti dosege hrvatskog pravnog poretka Ministarstva pravosuđa i svih inih čimbenika koji omogućuju ovu igru u kojoj gubitnik gotovo uvijek znao naprijed. Koje pouke svi mi možemo povući iz ovog izvješća? Poštujući neke realitete ne možemo konstatirati da su postojeći zakoni posve loši, ali i zakonom nije moguće sve normirati. Život nudi često mnoga iznenađenja, no unutar subjekata u pravosuđu mora postojati veća razina provedbene kulture, profesionalnog morala te odgovornosti. Jer inače ako je narušena operativna učinkovitost trećeg stupnja državne vlasti teško je očekivati da funkcionira i predstavnička vlast, a onda izvršna vlast može očigledno činiti što je volja. Što ostaje u ovoj situaciji običnom čovjeku o kojem bismo trebali danas govoriti? Ostaje glavobolja. Godine života potrošene u šetnji od vrata do vrata u traženju pomoći, traženju svojih prava a sve u konačnici ponekad rezultira teškim osobnim dramama i ljudskim tragedijama. Kako nesretniku u traženju njegovih prava objasniti da ne postoji zavjera, protiv njegovih interesa i prava kada se svakodnevno pa i u ovom izvješću susreće sa pomanjkanjem osjećaja savjesti unutar sudstva, ali i ignorancije vlasti i njenih provedbenih karika prema samom sebi. I tako vi gospodine pučki pravobranitelju zajedno sa svima onima, a i nama saborskim zastupnicima koji bar ovdje sada sjedimo, koji tako često upotrebljavaju krilaticu svrha je našeg djelovanja služenje građanima, moramo odgovoriti na sljedeće pitanje. Koliki je napredak u konkretnoj zaštiti ljudskih prava u izvješću u 2007. godini u odnosu na izvješće za 2006. Jer ako je on statistički značajan, mi ulazimo u fazu uređenog društva. Ukoliko to nije slučaj onda smo mi još uvijek neuređeno društvo. To treba jednom reći pred javnošću da ona zna čemu se može nadati. Istina može donijeti neprilike, ali nitko od nas nema pravo da je se odrekne. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem. I sada je na redu uvaženi zastupnik Deneš Šoja. Izvolite. **Šoja, Deneš (Nezavisni)** predsjedniče, pučki pravobranitelju, kolegice i kolege. S obzirom na odmaklo vrijeme i na činjenicu da su prije mene već nekoliko tih bitnih momenata učesnici u raspravi naglasili što sam i ja sebi zabilježio, ne želim to više ponavljati. čitajući ovo izvješće moram reći da mi se čini da je ono dovoljno temeljito, a rekao bih i hrabro napravljeno, jer su iznešene određene konstatacije što je dobro i upravo zahvaljujući publiciranju, odnosno konkretno na tim primjerima prikazani ti problemi očekujem da će doprinijeti rješavanju u narednih možda godinu-dvije dana tih stvarno stvarno slučajeva koji bi se mogli interpretirati da nisu tragični čak, ja bih rekao mogu biti i komični. Evo recimo samo dva-tri primjera sam ja ispisao. Kaže zauzet je prostor, odnosno objekat negdje dolje na moru, ali odgovor je nemoguće je riješiti da ga vlasnik dobije nazad jer su to neki ozbiljni ljudi iz Zagreba. To tako piše. Kaže onda pomoćni objekat umjesto da se ruši po rješenju građevinskog inspektora, nakon nekoliko godina tamo nikne zgrada, katnica itd. Za ljekarnu se izdaje dozvola, iako onoj osobi koja nema odgovarajuće papire, ona koja ima ne može jer je 8 sati ne znam kasnije predala taj zahtjev i takvih stvari. To su naprosto zaista komične ovako situacije ova konstatacija što teško mogu čak i zamisliti da je u Karlovcu ne znam, na 13 zatvorenika 25 četvornih metara. Ja ne znam kako onda to žive ti ljudi, ali to također piše u ovom izvješću. Još samo dva-tri momenta da naglasim. Prije svega htio bih ovdje konstatirati temeljem podataka iznešenih u ovom izvješću da se i tu dokazuju da pojedine lokalne zajednice, općine da tako kažem, u ruralnim sredinama uopće nisu da tako kažem dorasle, odnosno nisu organizirane što objektivno, što iz subjektivnih razloga, da vrše svoju funkciju. Naime te lokalne zajednice elementarne dokumente za pučanstvo za svoje stanovnike recimo nisu donijeli, jer nisu kvalitetno riješili kao što je problematika gospodarenja sa poljoprivrednim zemljištem. Još imamo veliki problem općina koji uopće program nisu donijeli, zatim prostorno planske dokumente od prostornog plana do detaljnih planova i naravno to onda u svakodnevnom životu čini ogromne probleme za građane i utvrđivanje određene visine raznih komunalnih davanja i to je neshvatljivo. Sve što je regulirano što Ustavom, što zakonom da pojedine sredine to naprosto ne rade po zakonu. Iz tih situacija proizlaze razni razni problemi. Recimo nezamislivo je da netko ne može dobiti svoje zemljište, nekretnine nazad iz prostog razloga što je to dato u zakup. Pa to je nevjerojatno. Zna se ako se to ugovori, kada se skinu plodovi u toj godini, raskida se ugovor o zakupu i čovjek dobije nazad. Mi smo takvih stotinu slučajeva već do sada riješili. Vratili preko 500 hektara 500 hektara zemlje. Mislim ne mogu to naprosto shvatiti da do toga može doći. Evo ukratko samo toliko. I još dvije stvari bih htio reći gospodine potpredsjedniče i zamoliti, a malo nas ima ovdje, i zastupnika sa područja Osijeka, Splita i Rijeke ako ne za svaku županiju, ali barem za ove regionalne centre, ja mislim da o tome ozbiljno treba razmisliti i tu službu organizirati da i u tim regionalnim centrima to bude. Mislim da bi to bilo posve normalno i logički jer ovdje ima određeni broj angažiranih ljudi, 3 zamjenika, 14 savjetnika i sada je ocijenjeno da treba dodatno ne znam koliko službeni Ja stvarno apelujem na to da u regionalnim centrima se ovaj organizira rad pučkog pravobranitelja. I gospodine potpredsjedniče još samo ovaj pola minute mi dozvolite da želio sam reći tu konstataciju, nema još svjetla. Naime, imao sam prilike prošli tjedan dva dana biti gost u mađarskom Parlamentu gdje su bili svi kolega, znači članovi parlamenata susjednih zemlja Mađarske, znači Slovačke, Ukrajine, Rumunjske, Vojvodine, odnosno Srbije itd. iskoristio sam ta dva dana da kolege pitam o situaciji o funkcioniranju parlamenta u njihovoj ulozi itd. od najbanalnijih i trivijalnih stvari kao što je to sada kod nas sada postalo parkiranje, pa dalje o njihovom položaju itd. da da vas ne zamaram i moram reći, uspio sam doći do vrlo interesantnih podataka kako oni, odnosno kako funkcioniraju ti parlamenti i doista moram reći da mi trebamo biti kritične ali ovdje ima često takvih tonova koji me podsjećaju na onu izreku koju sam ja ovdje već jedanput izgovorio da vrlo često uđemo u šumu i tu šumu ne vidimo od lijepih stabala, to je moja konstatacija jel' i ovdje bilo u raspravi takvih tonova podosta. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sada je na redu uvažena zastupnica Biserka Vranić. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Moram reći da je bilo izuzetno interesantno čitati izvješće pučkog pravobranitelja za 2007. godinu zato što je to zapravo slika našeg društva u cjelini i vidi se koje to zapravo institucije, ministarstvo i ustanove funkcioniraju onako kao treba, a koje ne. Moram napomenuti dolazim iz lokalne samouprave i na snazi je duže vrijeme Zakon o pravu na pristup informacijama i već ako pratimo zakone o pravu na pristup informacijama moramo reći da veliki dio ovih nepravilnosti, neregularnosti i nezadovoljstva građana ne bi bilo uopće ovdje navedeno. Zaista mi svi koji radimo javni posao dužni smo strankama u postupku i onima koji na bilo koji način ostvaruju neko pravo u bilo kojim ustanovama, bilo na lokalnoj, područnoj ili na državnoj razini dužni smo im predočiti sve informacije s kojima raspolažemo, a koje se tiče njihovog predmeta ili im te informacije su potrebne da bi ostvarile neko pravo na sudu ili u nekim drugim institucijama. U 2007. godini je zaprimljeno tisuću 878 pisanih pritužbi građana i moram reći da vjerujem da je to relativno maleni broj zato što još uvijek veliki broj naših građana ne zna i ne pozna dovoljno instituciju pučkog pravobranitelja i sigurno da je bolje informirana i da zna čime se ona bavi da bi taj broj pisanih pritužbi bio u daleko većem. Isto tako ovo je izvješće koje bi trebalo biti podjednako značajno i poziciji i opoziciji, jer svima nama je u interesu da nam država funkcionira i ovo dokazuje da nije dovoljno imati samo državu, da je važno da ta država ima sustav koji funkcionira i da on govori o tome kakva kakva smo država, koliko smo mi odgovorni kao zastupnici i kao nositelji javnih funkcija i dužnosti. Posebno sam se na neki način iznenadila na određenu vašu konstataciju koja se odnosi na Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, jer to ministarstvo je poznato i po vrlo kvalitetnim projektima i programima i moram reći da me njihove uprave za prognanike i uprave za obnovu su malo iznenadile svojom bahatošću i doslovce nerazumijevanjem situacije u kojoj se ljudi u kojoj se uprava u tim upravama za obnovu i razvitak Naime, većina ljudi se nalazi na području posebne državne skrbi i oni se ne obraćaju zato što nemaju što raditi ili bi htjeli neka velika prava ili neku dobru zaradu, nego se obraćaju iz razloga što im zapravo je osnovni problem krov nad glavom, radno mjesto i način da izađu iz ove situacije u kojoj su se našli zahvaljujući ratu i ostalim životnim nedaćama koje su ih pogodile. Zato mislim da bi i premijer i ministar morali uložiti izuzetne napore da zaista ova uprava pokaže više sluha za građane i da radi posao za koji je plaćena, i da ih informira, i da im pomaže u realizaciji njihovih prava. Posebno kada se to odnosi na prava koja su temeljna ljudska, životna. Ono što mislim da je razočaravajuće za Hrvatsku je činjenica da se sve veći broj građana obraća Međunarodnom sudu za ljudska prava i da vrlo interesantno tamo i ostvaruju i dosta dobre rezultate, a moram citirati i vašu jednu rečenicu koja odlično opisuje stanje u našoj državi, a ona govori da osim ozbiljnih nepravilnosti u radu uprave, teškom stanju u području kojim se uprava bavi, pridonose i loši propisi, njihove česte izmjene, dugotrajno i neujednačeno postupanje redovnih sudova i Ustavnog suda Republike Hrvatske. Tako da bi svi zajedno imao vrlo jasnu i ozbiljnu zadaću, a to da se naučimo da mi u državnim institucijama moramo funkcionirati transparentno i biti na usluzi građanima. Nešto me zaista muči, što mi zapravo dokazuje da poboljšanja neće biti ni za 2008. godinu, jer ako je izvješće napisano 01. 04. 2008. i raspravljamo o izvješću od 2007. godini, izgubili smo puno vremena u kojem smo čak i mogli neke stvari popraviti i dovesti u nekakav red, pa bi i izvješće o radu pučkog pravobranitelja u 2008. godini bila možda konkretnije, bilo bi možda manje problema i možda bi davalo naznaku da u ovoj zemlji po tom pitanju idemo naprijed. Na žalost sada je već deveti mjesec i mislim da nitko nije smatrao tokom ljeta i tokom četvrtog, petog, šestog mjeseca za shodno i važno da unese neke promjene u tom dijelu, ali se iskreno nadam da će se ovom problematikom iskreno i otvoreno pozabaviti Nacionalni odbor i isto tako glavna koordinatorica za praćenje aktivnosti vezane uz pregovore Europske svi ti problemi koji su ovdje navedeni zaista su jedna slika Hrvatske koju ostavlja prema Europskoj uniji, a cilj nam je da čim prije uđemo u Uniju i navedeno je na stranici 12, da Europska unija pozorno prati kako se ostvaruje i realizira stanje ljudskih prava u našoj zemlji. Prema tome svi imamo posla i na svima nama je zadatak da zaista u tom segmentu napravimo određenog reda kako bi naša slika i naša zemlja bila puno kvalitetnija i pozitivnija u budućem europskom okruženju. Hvala lijepo.

Zahvaljujem još jednom. Ovaj materijal koji smo dobili prije nekoliko mjeseci a tada sam bar ja kao zastupnik bio bar tri puta manje zastupnik nego što sam sada. Dakle bio sam 3 mjeseca, sad sam 9 pa sam sad nešto iskusniji. Dakle kada sam ga prvi put pročitao onda sam mislio da ustvari to što piše da je to neko izdanje Ferala iz onih devedesetih Onda sam ga još jednom pročitao pa sam vidio da nije. Tada sam, ovaj, tada sam kada bih se umjetnički izrazio to doživljavao kao jednu tragediju što sam to morao pročitati. Onda je vrijeme malo odmicalo. Stvari su se slegle pa sam to više doživio kao dramu. E onda je došlo ovo, ovaj stav Vlade o tome da ove godine ne prihvaća nego prima na znanje onda je to već postala tragikomedija s naznakama farse. Pa dobro horor može biti eventualno ako ovako bude za 2008. Ali neće valjda, ajde. Pučki pravobranitelj je uočio žarišta, onim medicinskim rječnikom rečeno. izdvojit ću 3: pravosuđe, ali to nam i nije nešto novo. Zatim uprava za obnovu i uprava za prognanike u Ministarstvu, tada je to bilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Mada I obnove jel' tako?/ … Dobro, i čega? Mislim da je gospodin Pupovac jednom to rekao i meni se svidjelo Ministarstvo mora, sunca, neba, zemlje. A nakon ovog ja bih mu dodao i pakla, slobodno, za neke građane. Inače neke druge uprave koje tamo rade i sutra će biti pohvaljene, ali o tome ćemo sutra. Sada, sada idemo govoriti o pučkom pravobranitelju. Vaša greška je gospodine pučki pravobranitelju jedina to što se držite činjenica kao pijan plota, kako se nekada davno jedna jedna povijesna ličnost s ovih prostora izjasnila. I zato su vam ovi poručili da primaju na znanje odnosno da, dakle ja sam malo mlađi ali znam čitati između redova iako ta rečenica stane u samo jedan red, ljuti su na vas što ste ovo napisali. Ja mislim da su ljuti, mislim. Iako su rasprave onako znate taktične, onako mirne. Ali znate što. Ako oni imaju hrabrosti ili, ne znam kako bih to drugo nazvao, možda bahatost to je a možda i nije reći da Predsjednika države će trpiti još godinu dana i njegove savjetnike. Onda šta jedan službenik može reći običnom građaninu? A ne mora ga uopće ni trpiti. Dođe, ode. Tu se pojavi na ovome, u ovome izvješću onda mi to raspravimo ovako u 8 navečer skoro i onda to primimo na znanje i sljedeće godine ćemo vjerojatno još jednom o tome raspravljati. Ono šta je također zanimljivo evo još jedan raskorak ili sukob u vladajućoj koaliciji. Dakle jedan dio vladajuće koalicije bi to primio na znanje. Drugi dio bi prihvatio. Međutim meni se čini da u toj vladajućoj koaliciji ustvari uvijek bude onako kako hoće ona jedna najveća, najveća stranka. Pa onda što se tiče evo primjerice ZERP-a onda jedna, jedan koalicijski partner kojemu je to bio glavni predizborni adut, sjećamo se, bude nadglasan ali OK prihvati se. Onda dođe pitanje, ne znam, Božićnice za umirovljenike pa će biti ili ova švicarska … … /Upadica: Uvaženi zastupniče to nigdje ne piše unutra. Pa držite se teme./

tema je izvješće pučkog pravobranitelja. Ajme, ovaj, ma ne brinem se ja za koaliciju. Opet će ovo proći, mislim. Kako vi, kako vi hoćete. I OK. Bit će, bit će primljeno na znanje. Ali dobro, nema veze. Primit ćemo i to na znanje da će biti primljeno na znanje. Dakle ono što je gospodin Šoja rekao da od pojedinih stabala ne vidimo šumu, ne vidimo. Ja od ovih stabala vidim jednu đunglu u državnoj upravi što se tiče ovakvog postupanja prema prema građanima, određenoj skupini ili određenim skupinama građana. Ja u toj đungli, postoje neke zvijeri na koje je očito lovostaj. I zato mi to primamo na znanje a ne prihvaćamo. I kad prekine se taj lovostaj, da se tako izrazim da ne uvrijedim nikoga, dakle ovo je jedna, jedna metafora. Onda to više neće biti horor nego će biti jedna ovako avantura recimo ono. Još će ljudi malo teže ostvarivati svoja prava ali ne u hororu nego više u avanturi. Dobro ajde, ok. prema tome postoji bolja verzija. Dakle postoji verzija da vi primanjem na znanje samo pokazujete neznanje kako to riješiti, a postoji ona lošija verzija, a to je da ovim primanjem na znanje a ne podržavanjem podržavate one koji se u ime države iživljavaju na građanima. Ja se nadam da će izvješće za 2008. neće imati elemente horora, farse ili ostalih, ostalih filmskih žanrova. Ali prije toga može možda i u završnom obraćanju gospodin pučki pravobranitelj reći da li je bar nešto bolje u 2008.? Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Uvaženi kolega je rekao da sam ja u svom govoru rekao da ću podržati, primiti k znanju ovo izvješće. … /Upadica se ne razumije./ … Je, to ste, to ste rekli. Vjerujem da je lapsus. Ali ja ću ponoviti. Ja sam rekao: «Primiti ću k znanju izvješće.» Uostalom ponovit ću. Vidio sam vaše zaključke a da istovremeno zaključke Kluba zastupnika HDZ-a nisam vidio i to potpuno slobodno. A pitanje kakav će rezultat biti je pitanje s kojim se vi morate zabrinuti a to je vaša nazočnost prilikom glasanja u Hrvatskom saboru jel? brojke su neumoljive. Većina donosi odluke i to su zakoni demokracije. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime Kluba SDP-a 5 minuta uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine pučki pravobranitelju sa kolegom, kolegice i kolege zastupnici. Evo nakon ove rasprave moramo reći da naravno Klub zastupnika SDP-a će prihvatiti izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu ali na neki način smo malo razočarani. Očekivali smo nakon rasprave da će ovaj Sabor pokazati više inicijative. Da će možda pokušati pomoći i pučkom pravobranitelju možda formiranjem kakve radne grupe, tijela koje će vidjeti da li će se nešto sljedeće godine promijeniti? Da li državna uprava s dovoljnom pažnjom na neki način suportira naše građane? Mislim da ovo nije priča onako samo jedno izvješće i idemo dalje kao što vi kažete. Ovdje se radi o 1878 ljudi, čak i više rekao je pučki pravobranitelj jer neke su pritužbe i u ime više ljudi. Ovdje se radi o 1878 obitelji. To su deseci tisuća ljudi koji su obuhvaćeni ovim izvješćem. Većina ili 2/3 tih pritužbi je osnovano. Znači, ti ljudi trpe štetu. Njima treba pomoć. Ovaj Sabor kao tijelo koje je i postavilo na kraju krajeva pučkog pravobranitelja da radi taj posao mora pokazati inicijativu da želi pomoći svojim građanima. I zato mislim i na neki način nas je ražalostio ovaj zaključak HDZ-a da se prima na znanje. Kao da ste poslali poruku tim građanima koji su se potužili da državna uprava sa njima se ne odnosi na način na koji to zaslužuju. Nemojte se više žaliti, više nema nikakvog problema, nećete ništa postići. Nije bitno! A s druge strane poslali ste poruku tim ljudima koji ne rade svoj posao za koji su plaćeni radite što hoćete. Ako vam netko pošalje dopis nemojte mu odgovoriti dvije godine. Neće se ništa desiti, primit ćemo na znanje. Idemo dalje! Gospodo tako se sa hrvatskim, dame i gospodo, Mi smo ovdje izabrani da zastupamo hrvatske građane i odgovorni smo da vidimo šta će sa svim ovim problemima slijedeće godine biti. Da li će ih biti manje ili više. Ja osjećam tu odgovornost, a ne znam da li osjećate vi. Meni nije drago kada ljudi primjer iz izvješća jedna gospođa traži da joj se osigura osigura stambeno pitanje. Iz područja je gdje na to ostvaruje pravo, zbog toga što ona u nekom suvlasništvu ima 9 kvadrata ovi je birokratski odbiju. Ne žele sagledati širinu problema. Ja sa tim ljudima suosjećam i treba im pomoći i zbog toga smo nezadovoljni što je iz Kluba zastupnika HDZ-a dolazi ovakav zaključak i tražit ćemo od svih zastupnika da podrže zaključak koji je predložio Klub zastupnika SDP-a, a to je uz da se prihvaćanje ovakvog izvješća zadužuje Vlada Republike Hrvatske da u roku 60 dana podnese Hrvatskom saboru izvješće o poduzetim radnjama. Ne samo da su pročitali i prihvatili, nego da su nešto i napravili u tijelima državne uprave za ispravljanje nepravilnosti na koje upozorava pučki pravobranitelj i zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku 60 dana pripremi i dostavi Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pučkom pravobranitelju sukladno prijedlogu i inicijativi pučkog pravobranitelja sadržanoj u Izvješću o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu. To smo dužni napraviti prema ovim desecima tisuća ljudi koji su prošle godine nepravedno zapostavljeni od strane državnog aparata i zbog toga ja ne bih ovdje sa podsmjehom govorio o tome da li netko prihvaća na znanje, ne prihvaća na znanje, jer ovdje se radi o ljudima, a ljudi nisu samo izvješće. Ljudi postoje. Hvala lijepo. **Jarnjak, I da li predstavnik želi? Da. Uvaženi Jurica Malčić, pučki pravobranitelj. Završni osvrt. Izvolite. Ja sam u uvodu nešto napomenuo situaciju, odnosno komparativno ta institucija postoji u cijeloj Europi u dobrom dijelu svijeta itd. Ja poznam rad drugih takvih institucija u drugim zemljama. Ja vas uvjeravam da su njihova izvješća jednako tako kritična, pa čak i u demokratskim zemljama kao što je i naše. Ja vas tako upozoravam da i u tim zemljama ima mnogima daleko veći broj pritužbi nego što ih ima u Hrvatskoj. Dakle, ne treba polaziti samo od broja pritužbi. To nije mjerilo. Radi se i o prepoznatljivosti institucije, radi se o puno, puno drugih elemenata. Međutim, ono što želim još reći to je da također ne treba takvo izvješće gledati kao ocjenu ukupnog stanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Mi prvenstveno u izvještaju smo dužni postupati po zakonu. Po zakonu mi moramo obavijestiti Sabor o pojavama u kojima se krše ljudska prava da bi se mogle eventualno poduzimati neke mjere kontrole nad upravom i zato ja želim reći ne bi valjalo gledati na Izvješće pučkog pravobranitelja bez obzira kako ono kritično bilo kao na kritiku vlasti. Mi pomažemo vlasti. Mi pomažemo ministrima. U čemu im pomažemo? Pomažemo im da upozorimo na pojave u njihovim službama i resorima koje dovode do kršenja prava građana. Ja bih sada rekao. To smo jako nastojali u ovom izvješću da upozorimo na to koji predmeti će vjerojatno čak doći do sudskih instanci i do Europskog suda i na to smo jako pazili i na to šta može biti prepreka Hrvatskoj za europsku. Dakle, mi ministrima i čelnicima upravnih tijela pomažemo. Većina to razumije i to se iz našeg Izvješća vidi. Mi imamo vrlo dobre odnose i suradnju i sa Zavodom za mirovinsko osiguranje. Nama sva očitovanja redovno daju Ministarstvo branitelja, daje nam policija iako često dosta formalistička na žalost. Ministarstvo pravosuđa u dijelu koji se odnosi na pravosudnu upravu itd. Dakle, tamo gdje imamo takvu suradnju ja smatram da rezultate postižemo, a ono što smo mi dužni opet po zakonu pa imamo članak 7. Zakona o pučkom pravobranitelju koji kaže da ako se tijelo ne očituje, odnosno ministar pučkom pravobranitelju i ako ne postupaju po preporukama pučki pravobranitelj ne može, nego će o tome obavijestiti Sabor. Dakle, nije to, ja ne disponiram svojim ovlastima po vlastitoj volji. To su moje zakonske obveze. to ne treba shvatiti kao kritiku vlasti, jer to je uvijek po prirodi stvari kritika one vlasti koja je sada u poziciji. I to je normalno. Ono što mi upućujemo vlasti, a to je neke prijedloge, preporuke, zakonske inicijative itd. i mi bi bili zadovoljniji kad bi se one brže rješavale. Mnoge od njih se rješavaju prepolako i eto to je sve što sam ja mislio da treba reći o tome. Možda je to trebalo na početku reći, ali ja sam to već nekoliko puta naglašavao. Dakle, to izvješće po prirodi stvari jest i mora biti kritično. Nema tu hvaljenja, niti ima ulaženja u one pojave koje su dobre, koje idu dobre, jer to nije zadatak pučkog pravobranitelja. I na kraju bih samo rekao o ostalim pučkim pravobraniteljima eventualno, odnosno ne pučkim jer to je izraz samo za ustavnu instituciju. Pitanje osnivanja pravobraniteljstva jest pitanje racionalnosti, troškova itd. Ja sam protiv toga. Mislim da je to neracionalno i skupa. Ali s druge strane, postoji još jedna opasnost, a to je zakonska, ustavna. Ne može se zakonom osnivati pučke pravobranitelje i na taj način ograničavati ustavnu ulogu pučkog pravobranitelja. Dakle, ne može se davati njima određene ovlasti kojima bi oni otrgnuli od pučkog pravobranitelja jer je to zakonska osnova. Prema tome, tu bi trebalo također i o tome voditi I treće, ja bih rekao mi smo pod stalnom kontrolom, paskom i u konzultacijama sa europskim tijelima uvijek po njihovom zahtjevu. Svi eksperti, prije OESS, sada europske komisije koje prave izvješća itd. dolaze kod pučkog pravobranitelja. Njima je važno također da smatraju da mi ukazujemo na pojave, da smo mi institucija koja je nezavisna u svojoj kritičnosti itd. To je važnije za ocjenu Hrvatske u poglavlju Temeljnih ljudskih prava da ima takvu instituciju, nego da takva institucija nije nezavisna i kritična. Ja tražim od Sabora da u tom smislu instituciju i podrži. A što se tiče pitanja prihvaćanja ili primanja na znanje, to za mene ne bi trebalo biti pitanje. Nažalost može dovesti jedno takvo pitanje do naprosto jednog pitanja da li je to zbog kritike vlasti? U javnosti će biti takvih pitanja. Ja sam nastojao reći da mislim da to nije to. To je kritika pojedinih službi, pojedinih ministara i pojedinih, eto, to je uloga pučkog pravobranitelja. Hvala. Imamo 2 ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Htio bih ispraviti navod koji je po meni netočan, a koji je rekao gospodin pučki pravobranitelj da on pomaže ministrima. Ja mislim da bi točan navod bio da on pokušava pomoći ministrima, a da ministri već duži niz godina tu pomoć ne prihvaćaju, a obzirom koliko se neke stvari ponavljaju, ja dolazim u sumnju da li se i može nekima na taj način pomoći. Zahvaljujem. I imamo drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Josip Đakić. gospodina pučkog pravobranitelja gdje je rekao da nije ciljano na neke ministre. Iz ovoga izvješća može se vidjeti da gospodina Čobankovića, koga u ovom izvješću nije trebalo u ovoj godini biti jer nije bio nosilac ministarstva koje se bavi obnovom i graditeljstvom je spomenuto u ovoj 2008. godini za 2007. On je stupio na dužnost 2008. godine u siječnju. To je jedna stvar. I druga stvar je kada se govori o plaćama državnih službenika u državnoj upravi, onda je trebalo dopuniti kroz onaj niz godina zaostatka plaće da im je u jednom momentu

I time večeras završavamo rad i najavljujem da sutra ujutro nastavljamo sa 7. točkom dnevnog reda, Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2007. godini. Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske. U 9 i 30. Laku noć vam želim. Hvala